Питане на народния представител Дора Илиева Янкова относно работата от разстояние. Госпожо Янкова, заповядайте.

Уважаема госпожо Министър, бързото налагане на работата от разстояние по време на пандемията извади на дневен ред сериозни въпроси и казуси, с които работници и работодателите до момента не бяха се сблъсквали. Предизвикателствата по този въпрос са общи за държавите – членки на Европейския съюз, както и в България. Сериозни изводи по тези въпроси прави Европейската фондация за подобряване на труд и живот, която, както знаете, функционира на трипартитна основа. Звучат следните въпроси: за същността и условията за работа от разстояние, за работното място, за техническото оборудване и поддръжката на работното място, за организацията и работата от разстояние и здравните и безопасни условия на труд, за работното време, за почивките, за отчитането на работното време. Изводите от Европейската фондация за подобряване на труда и условията на живот правят и изваждат на преден план доста проблеми. По-важните от тях са следните: нарастващата несигурност, особено в България тя се е проявила най-много – около 20%; балансирането между работата и живот; най-сложна е ситуацията на работещите жени с деца под 11 години, при тях най-често са възникнали конфликти, породени от съчетанието на работа и живот в дома им, и наднорменото работно време. Заедно с това конфликтът между работата и семейната среда, което води до прекомерна умора и всъщност загуба на времето за семейството. Както стои и въпросът за душевното здраве. Много млади жени и мъже през този период дискутираха този въпрос с мен, затова днес задавам питането към Вас като министър: каква е политиката на ръководеното от Вас министерство, за да има адекватна правна уредба на работа от разстояние, която да защитава правата на работещите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Янкова. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, работата от разстояние е регламентирана в Кодекса на труда още през 2011 г. През миналата година с антикризисното законодателство Народното събрание прие нашите предложения работодателите да могат да възлагат извършването на дистанционна работа, без да променят работното време, възнагражденията, длъжностите на служителите и други. В тази почти една година от пандемията работодателите, за които нямаше ограничение да извършват дейността си, предприеха различни подходи за гъвкаво осигуряване на работния процес. Това време ни показа, че работата от разстояние е добър инструмент за съчетаване на личния и професионалния живот в някои сектори. Правилата за прилагането ѝ обаче трябва да гарантират както производителността, така и добавената стойност на труда. Наблюденията ни показват, че има слабо нарастване на работните места в дистанционна форма. В различните региони и икономически дейности гъвкавата заетост е между 5 и 10% най-вече в IT сектора, дребното производство, търговията, в областта на услугите – счетоводни, консултантски и обучителни. Паралелно с възможностите да се извършва работа от разстояние – и през миналата, и през тази година, заложихме обучение по дигитални умения, за да може да гарантираме по-добра реализация на пазара на труда. През 2020 г. по различни програми на Националния план за действия по заетостта – общо над 2500 безработни и заети лица, са преминали обучение за придобиване на компютърни умения, а други 400 са обучени за дигитални компетентности. През 2021 г. сме предвидили още 11 600 да преминат такива обучения. Знаете, че имаме увеличение на средствата по Националния план за насърчаване на заетостта и са отделени 83 млн. лв. В следващите години ускорените процеси на дигитализация и цифровизация на пазара на труда, както и търсенето на гъвкави форми за работа, ще доведат до редица предизвикателства пред законодателството и контролните органи. Вече се появиха теми за размисъл – например, дали ако паднеш вкъщи, докато си хоум офис, се води трудова злополука? По тези въпроси ще е необходим сериозен дебат между работодателските и синдикалните организации, преди те да бъдат облечени в нормативни текстове, очаква се и директива на Европейския съюз за правото за откъсване от работната среда. Както знаете, Европейският парламент вече призна правото на изключване на трудещите се след края на работния ден и призова за последващи действия, за да се превърне то в реалност за работещите хора в Европейския съюз. Необходимо е да бъдат направени нормативни промени по отношение на организацията на работа от разстояние. На първо място, по отношение на организацията на работа и на здравословните и безопасни условия на труд. На второ място, по отношение на работното място на техническото оборудване и поддръжка на работното място, като например едно от предложенията е комуналните услуги на работното място, каквито са електроснабдяване, топлоснабдяване, водоснабдяване, интернет свързаност, да бъдат за сметка на служителя, техническото оборудване, като компютри, оборудване на конферентни разговори, скенери, принтери и други да се осигурят от страна на работодателите, ако не е уговорено друго между тези страни, в това число влиза и смяната на работно място. Трябва да бъдат регулирани също: нормативно трудовата злополука при работа от разстояние; правата на работодателя при работа от разстояние, които да бъдат упражнявани без съгласието на работника; правата на работниците и служителите; също комуникацията с тях. Това са теми, по които предстои да се води сериозен дебат с работодателските и със синдикалните организации и ще бъдат обект на бъдещи промени в Кодекса на труда. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Госпожо Янкова, имате право на два въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Госпожо Министър, два въпроса искам да Ви задам. Условията на труд при работата от разстояние и преди всичко ние дебатираме актуалността и звученето сега в пандемията, в колективното договаряне там е ясно, че когато е на работното си място, Инспекцията по труда охранява, пази и е редно от името на държавата, гарантирайки законите, да може да прави тази регулация. Сега в условията на пандемия ръководеното от Вас министерство е ресорно на Инспекцията по труда. Инспекцията по труда намери ли си мястото и какво направи през този период, за да може да гарантира условията на труд и това, което Вие споменахте във Вашето изказване, действително тези работни места да отговарят на критериите, заложени в българското законодателство? И на второ място, всички ние говорим за бъдещето на държавата, говорим за семейството, говорим за децата, какви са изводите, които Вие правите, за въздействието върху българското семейство при работа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

Ви предоставих, е, че на този етап това се използва в определени сектори, особено в IT сектора. Има изискване вече от страна и на синдикатите, и на работодателските организации затова да бъдем по-гъвкави и да се регламентират всички тези теми и въпроси, за които стана дума. По отношение на Главната инспекция по труда. Не са правени проверки на работно място в домашна среда, защото няма такъв конкретен регламент, но има вече нарастваща нужда и въпроси както от страна на синдикатите, така и от страна на работодателите да се регламентира трудовата злополука в домашна среда, включително и да се внесат съответни промени в дефиницията за понятието „трудова злополука“ в Кодекса за социално осигуряване. По отношение на въздействието върху семействата. На този етап това по-скоро е една форма, която е предпочитана дотолкова, доколкото видяхме, че имаше голям интерес върху помощта, която направихме за децата, които учеха дистанционно, и за родителите, които останаха с тях вкъщи. Има интерес за съчетаване на двете – на личния, и на професионалния живот при работа в домашна среда, но това зависи, разбира се, от възможностите на конкретния бизнес и на конкретния сектор. По-скоро, ако може да се каже, да има някакъв извод, който да е на експертно ниво, а не толкова доказан емпирично, е, че тези, които са с по-високо образование и с работа, която е в сектори с добавени високи технологии, предпочитат работата в домашна среда, докато останалите са по-скоро склонни да търсят начини, по които да работят повече намясто. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Госпожо Янкова, заповядайте за отношение по отговора. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожо и господин министри! Всъщност, министър Сачева, Вие отговорихте малко административно на въпроса ми, на питането ми, като моите очаквания бяха малко по-големи. Имайки предвид, че и работата от разстояние, която се налагаше през годините до пандемията, работата от разстояние по време на пандемията, особено сега, която става вече тенденция с трайно значение, предизвиква много фундаментални промени в социалното равнище, последиците върху труда, семейството, социума и правата на гражданите. Паралелно с това ние си даваме сметка – и може би Вие само това отразявате, че работата от разстояние, да, се превърна и в един мощен инструмент в битката срещу пандемията, но паралелно с това звучат много проблеми – необходимо е да се приемат мерки да не се размива границата между труда и житейските дейности. Вие казвате: „предпочитани“. Не знам. Предполагам, че в динамиката, която имате като министър, много млади професори дори, майки с по две деца, с по три казват, казват, че е изключително трудно, в края на деня се чувстват изцедени, когато те са провеждали този целия процес в неголямото жилище и когато дечицата също са били на училище дистанционно. Тоест стоят много проблеми, много тежки проблеми и тук е спорно дали това е предпочитана работа от интелигентната група или не. Заедно с това според мен стои и въпросът, който в Европейския съюз се дискутира: за правото на изразено недоволство. Може би администрацията, която ръководите, независимо от кампанията, в която ще влезем всички, е необходимо да мисли върху това, да го осмисли и да го работи.

предвидените гаранции да се ръководи тази работа и държавата да регулира, стои преди всичко въпросът: да направим такова българско общество занапред, че да има добро качество на труд и на живот и да отговаряме на предизвикателствата. Благодаря. Благодаря, госпожо Янкова. Следващият въпрос е от народния представител Иван Валентинов Иванов относно публичната продажба на помещения на Бюрото по труда в град Шумен. Заповядайте, господин Иванов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми госпожо и господа министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Сачева, не знам дали сте си направили труда да проверите, но подобен въпрос зададох на Вашия предшественик в същата връзка, защото за втори път частен съдебен изпълнител продава помещения, в които работят служителите на Бюрото по труда – особено в тази сложна обстановка, която е породена от ковид кризата, доста хора – български граждани, губят своята работа. Аз имах възможността да видя десетки граждани на Шумен, които чакат всеки ден на Бюрото по труда имаме основателни притеснения да считаме, че работата на Бюрото по труда ще бъде нарушена, ако се стигне до продажба на тези помещения. Това, което се вижда залепено на сградата, е едно обявление за изпълнително дело № 20208760400881 по описа на частен съдебен изпълнител, според което на 22 март ще се проведе продажба на тези помещения от този частен съдебен изпълнител, в сградата на Районен съд – Шумен. въпросът ми е: как продажбата на тези помещения, ако се осъществи такава, ще се отрази на работата на служителите на Бюрото по труда – град Шумен; предвидени ли са алтернативи за тяхното преместване, както и дали ръководеното от Вас Министерство ще предприеме действия за запазването на помещенията, нещо, което беше поел като ангажимент господин Петков, Вашият предшественик? За известно време нещата се бяха уталожили, но в момента целият град, който минава оттам, вижда това нещо и задава основателния въпрос: какво ще се случи с Бюрото по труда? В тази връзка ще Ви моля да ми отговорите дали смятате да предприемете някакви действия в тази посока? Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, осигуряването на подходящи условия за работа на служителите от Дирекция „Бюро по труда“ – град Шумен, особено в условията на увеличен брой на клиенти както търсещи работа, така и работодатели, е от безспорно значение за достъпа до услуги и за качественото им предоставяне. Понастоящем дирекцията ползва три етажа от административната сграда, които са ѝ предоставени със заповед на областния управител на област Шумен и акт за частна държавна собственост през 2002 г. През 2006 г. е отнето правото на управление върху част от имота. През 2019 г. в Агенцията по заетостта е постъпило уведомление за нарочен опис и оценка с цел публична продан по изпълнителното дело и опис на частен съдия изпълнител, но поради липса на купувач процедурата е приключена. През този период са осъществени срещи и разговори с областния управител на област Шумен и с кмета на община Шумен, в резултат на които е направено предложение да се предостави на Бюрото по труда сградата на бивше общинско училище, която обаче изисква скъп основен ремонт. През 2019 т. е разменена кореспонденция и са проведени експертни срещи с Министерството на регионалното развитие и благоустройството – едноличен собственик на капитала на дружество „Универс“ ЕАД, с цел да не се допуска продажбата на държавната собственост, както и да бъде защитено безвъзмездното право за ползване и стопанисване на Бюрото по труда. Решение на проблема в тази насока обаче не е намерено. Обявената сега за публична продан площ е част от първия етаж на сградата, в която Бюрото по труда продължава да е ползвател. Помещенията са собственост и са вписани в капитала на държавното дружество „Универс“, което от своя страна пък, е в ликвидация към настоящия момент. В Агенцията по заетостта и в Дирекция „Бюро по труда“ – град Шумен, към този момент не е постъпила информация по официален път от частен съдебен изпълнител или от друг орган във връзка с процедура за публична продан или промяна на собствеността на имота. На входа на сградата, както и Вие цитирахте, е поставено обявление от частен съдебен изпълнител, с което на 22 февруари е обявена публична продан на част от първия етаж с начална цена 304 хил. лв. На 23 февруари 2021 г. се очаква да се проведе търгът или обявяването на купувача, в случай че има кандидати за участие в публичната продан. Към настоящия момент не се налагат промени в режима на работа и изпълнението на функциите на Дирекцията и тя продължава дейността си съгласно утвърдените правила за работа. Агенцията по заетостта е разработила няколко алтернативни варианта за продължаване на дейността на Бюрото по труда, така че да осигури нормално обслужване на регистрираните лица, търсещи работа, и работодатели. На този етап, поради липса на друга подходяща сграда, не е възможно преместването на Агенцията, но в зависимост от резултата от обявената процедура за публична продан Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта ще продължат да търсят решение на въпроса, съвместно с представителите на местните органи на управление, а именно вероятното им преместване в друга сграда. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Господин Иванов – реплика. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Сачева, тревога забелязвам, че се появява тенденцията тук да се явяват министри и да лъжат – не говоря за Вас, а за Вашия предшественик, защото от тази трибуна излъга. Той заяви, че за тази сграда са предвидени средства, за да бъде заплатен този дълг

В момента държавата в състояние ли е да плати 6, 7, 8 млн. лв. и да пребазира едно училище, което е в разпад, или да остане в една сграда, която функционира съвсем нормално? Друго ненормално нещо, което чувам, е, че една държавна собственост в момента се продава на търг за неплатени задължения, тоест държавата е един лош стопанин. Ако Вие не можете да решите този въпрос в рамките на Вашите правомощия и в контакт с Вашите колеги, не знам какви други въпроси биха могли да бъдат решени в бъдеще най-малко по нуждите на тези, които са загубили своята работа в момента и които чакат някакво обезщетение?! Бюрото по труда в Шумен е едно от най-посещаваните места в момента, защото има доста хора, които са загубили своята работа. Наистина очаквах от Вас един по-категоричен отговор, а сега ние чакаме като ловци на пусия – дали ще мине дивеч, или няма да мине, ако мине, ще го гръмнем, ако не мине, няма да го гръмнем и ще търсим какво да правим или като рибар, който, ако не хване риба, ще отиде да купи от магазина шаран, за да го занесе на жена си, защото в момента това ми обяснихте – чакаме търгът да мине и да видим какво ще стане, а пък тогава ще му търсим колая. От Вас очаквах едно по-сериозно отношение и да заявите от тази трибуна: „Да, ние ще се погрижим да не нарушаваме нормалния ритъм на работа“, защото 23 март ще дойде скоро. Вие ще бъдете в кампания най-вероятно, а кой ще се занимава с този казус? Ако на 23 март се продаде този имот, какво ще се случи? Очаква се тогава да има пик на кризата с COVID-19 и хората да останат без работа, не дай си боже, а кой ще ги обслужва и кой ще се занимава с този казус? Аз ще си позволя да Ви оставя това обявление, все пак да знаете, защото казахте, че никой не Ви го е дал, но поне Вие да го имате. Благодаря.

Следващият въпрос е към министъра на вътрешните работи господин Христо Терзийски, който ще отговори на въпрос от народния представител Крум Зарков относно административната сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе. Господин Зарков, заповядайте.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 Въпросът ми касае изпълнението или по-скоро резултатите от изпълнението на проект „Инвестиции за безопасен регион“ – окръг Гюргево и област Русе, съфинансиран от Европейския съюз и на стойност от малко над 5 млн. лв., както и съучастието на българската държава на стойност малко над половин милион лева, който трябваше да осъществи ремонт и реконструкция на четири от сградите на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе. Проектът е стартирал през 2017 г. със срок на изпълнение от 36 месеца, а една от най-важните му дейности е била тази по административната сграда на Първа районна служба. Те са започнали през март 2018 г. Три години по-късно обаче сградата все още не се ползва, като през цялото това време всички служители по „Пожарна безопасност и защита на населението“ се помещават в базата на Втора районна служба при абсолютно недопустими и невъзможни битови условия, за които съм имал възможността да сигнализирам включително и Вашите предшественици. Още по-лошо е, че ситуацията създава риск за населението на град Русе и околните населени места, доколкото увеличава времето за реакция в случай на инцидент, тъй като всички сили на пожарната са съсредоточени само на едно място. В тази връзка моля да ми отговорите: има ли забавяне спрямо предвидените в Проекта и съответните договори срокове на работите по административната сграда на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе,

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Зарков! Политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи полага целенасочени усилия за адаптиране към постоянно променящата се среда за сигурност. Предприемат се активни действия за поетапната модернизация на структурите в Министерството, в това число за подмяната на част от специализираните технически средства, подобряването на материално-битовите условия за работа и повишаването на енергийната ефективност на административните сгради, и много други. тази връзка Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реализира проекти, финансирани от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и други финансови механизми. Само за последните три години са реновирани близо 30 сгради.

По отношение на извършването на цялостен ремонт на Първа районна служба – Русе, от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор. Прогнозната стойност на Проекта е до 2 млн. 622 хил. 922 лв. без ДДС и включва основното обновяване и реконструкция на административната сграда, гаража за противопожарни автомобили, физкултурния салон и тренировъчната кула. Предметът на обществената поръчка е дейност от изпълнението на проект „Инвестиции за безопасен регион“ – окръг Гюргево и област Русе, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с национално и собствено финансиране.

Налице е забавяне на изпълнението на договора – строително-монтажните работи не са приключени съобразно договорените срокове, изпълнителят не е изготвил протоколи за установяване завършването на строително-монтажните работи. Поради тази причина съответните длъжностни лица в системата на МВР са предприели необходимите мерки и са блокирали плащанията съгласно клаузите на сключения договор. Паралелно с това с управителя на фирмата изпълнител и със строителния надзор са проведени многократни срещи за разрешаване на проблемите, възпрепятстващи реализирането на договореностите. Към настоящия момент предстои изготвяне и подписване на констативни актове съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи

Съответните длъжностни лица в МВР полагат всички необходими усилия за въвеждането в експлоатация на сградата на Първа районна служба в Русе. В заключение искам да Ви уверя, че териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ разполагат с подготвени служители и специализирана техника, за да изпълняват възложените им задачи. Използвам предоставената ми възможност от трибуната на Народното събрание да изразя благодарност към всички огнеборци и ръководителите им за тяхната всеотдайност,

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, присъединявам се към Вашите благодарности за ролята на служителите от „Пожарна безопасност и защита на населението“, но мисля, че им дължим малко повече от това. Моята реплика е много конкретна, с предложения. Фактите са, че всичките четири сгради по този проект, който е с осигурено финансиране, са свързани с тази административна сграда. Ако минете през Русе, надявам се скоро да имате път натам, и минете по булевард „Трети март“, ще видите една на пръв поглед много красива червена сграда, която обаче остава неизползваема, защото някой не си е свършил работата. В случая този, който не си е свършил работата, явно е изпълнителят на проекта. Приветствам това, че сте предприели мерки. Сега те трябва да продължат и трябва да се довършат докрай, защото, освен всичко друго, става дума за едно трансрегионално сътрудничество и ние трябва да следим за имиджа на страната си, за да може да искаме още пари от Европейския съюз, в кооперация с Румъния.

напълно невъзможно да се пребивава, уверявам Ви, и тези служители не могат да изпълняват качествено служебните си задължения, въпреки че дават всичко от себе си. Затова те са готови да го направят сами, но просто им трябва, как да кажа, политическата подкрепа на министъра – да усетят, че Вие ще ще подпомогнете тази работа, а те знаят какво да свършат – момчетата и момичетата, които работят там, защото те действително са много подготвени. И завършвам със следното – служителите са много подготвени без съмнение, но за специализираните средства изразявам едно съмнение. Русе е един от малкото областни градове, които не разполагат с пожарна машина, която да събира повече от три тона вода вместимост, което според служителите създава проблеми. Миналата седмица или преди няколко дни е имало пожар, при който няколко пъти е трябвало да се връщат напред-назад, защото машините, с които разполагат, Разбирам трудността на всички тези проблеми, господин Министър, разбирам ограничеността на средствата, но тук става дума за демонстриране на воля. Ако отидете там или ако изпратите някой с тази цел, нещата ще се деблокират много бързо. Можете да разчитате и на моята подкрепа, доколкото е възможно, за да решим този проблем.

Следващият въпрос е към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Въпросът е от народните представители Евдокия Асенова и Анна Славова относно решение на Отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за национално анкетно проучване.

Уважаеми господин Председателстващ, господин Министър, колеги! С решение на Отрасловия съвет на Министерството на образованието и науката преди няколко седмици бе взето решение да се осъществи национално анонимно анкетно проучване сред педагогическите специалисти за причините защо не желаят да се ваксинират. Въпросите ми към Вас са: какво наложи провеждането на такава анкета, с каква цел се прави тя и какви резултати очаква от Министерството? Вие вероятно много добре сте знаели или по-скоро сте предполагали резултатите от едно такова проучване, тъй като учителите са част от обществото ни, а в него нагласите към момента са добре известни. Не считате ли, че след очевидния провал на Министерството на здравеопазването в провеждането на информационна кампания по отношение на ваксинирането, вместо тази анкета можеше да направи една качествена информационна кампания в сферата на образователните специалисти с цел стимулиране на желанието им за ваксинация? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Славова. Господин Министър, заповядайте за отговор.

Както знаете, учителите бяха включени във втората фаза на Националния ваксинационен план и това е още един израз на отношението ни към образованието, беше изведено като приоритет за разлика от много други страни. Вчера имах среща с Асоциацията на българските училища в чужбина, знаете, на неделните училища. Те споделиха: в много малко страни можем да се радваме на такова привилегировано отношение към системата на образованието, каквото имаме у нас, включително и при ваксинацията, включително и с предоставянето на възможността за антигенни тестове. Всички тези възможности са незадължителни и това е повторено и потретено. Желанието ни е повече присъствено обучение. Това можем да постигнем в по голяма степен и по-бързо, ако имаме повече ваксинирани. Това беше тема, която се обсъди и на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Аз бих искал да благодаря на нашите социални партньори, защото с тях имаме много добро

Това провокира решението, което всъщност беше предложено от нашите социални партньори и подкрепено от всички. В крайна сметка това проучване беше направено от Синдиката на българските учители. Това е най големият отраслови синдикат в държавата – има над 80 хиляди членове с непедагогическия персонал. Мисля, че въпросите, които те пуснаха, бяха много добре структурирани. Отворете сайта им и ще видите резултатите от проучването. Накратко, няма да Ви изчитам целите резултати, но те накрая, след всички извода: учителите имат положителна нагласа към ваксините, проявяват интерес и търсят научни доказателства за тяхната ефективност, но все още голяма част от тях не откриват достатъчно информация. Другото, което казаха, е, че е необходима по-сериозна разяснителна кампания от страна на районните

всички тези резултати. Не е нещо необичайно да анкетираме учителите. Днес има съвременни, добри технологични възможности да направим анкети с голям брой участници. Що се отнася до разяснителната кампания, факт е, че

задължителна ваксинацията. Ако един учител днес няма увереност – това, което показва проучването, е, че по принцип те не са против ваксините, а по скоро се въздържат да го направят на този етап – той ще има възможност да го направи на всеки следващ етап. Разбира се, че сме били сдържани по отношение на информационната кампания, най-малкото защото в началото имахме само един одобрен вид ваксина.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Всъщност въпросът беше провокиран от множество сигнали на колеги, които се обърнаха към нас. Яснотата, която дадохте в момента, че всъщност Министерството няма да готви различна от анкетата на Синдиката на българските учители, беше ясна и преди нея, че нежеланието за ваксиниране и желанието да се възползват от тази възможност сред учителите е съпоставимо с останалите приоритетни групи. Аз погледнах резултатите от анкетата. Всъщност проблемът е в малкото информация, която се намира, за възможните странични ефекти и как би се отразило ваксинирането при наличието на други съпътстващи заболявания сред учителите. Връщам се отново на това, с което започна колегата Славова, че не само Министерството на образованието би трябвало да направи разяснителна кампания, а по принцип липсата на такава разяснителна кампания като държавна политика, може би е част от проблема – понеже тук е и министърът на здравеопазването

отраслов диалог и чува гласа на нашите социални партньори. Съвсем скоро ще направим поредна среща с него, на която те ще му представят тези резултати. Във всички случаи тази анкета е подходяща за една такава разяснителна кампания. Не съм съгласен, че липсва надеждна и достоверна информация – такава има публикувана, но никой от нас не е микробиолог, не е участвал в създаването на самата ваксина, за да е видял лично през микроскопа какво се случва, или е участвал в самите проучвания. Затова всеки от нас малко или много се уповава на авторитетите. Пак казвам: няма авторитет, който да се е изказал негативно срещу ваксините. Факт е, че ваксините спасяват милиони човешки животи. Преди 1973 г. пет милиона души са

А сега преминаваме с въпроси към шампиона в днешния парламентарен контрол – министърът на здравеопазването, към който има пет въпроса, най-много засега. Господин Ангелов първо ще отговори на въпрос на народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков относно Post-Covid-19 синдром. Много моля народните представители, като задават и формулират въпросите си, да ги формулират на чист български език.

както е добре известно на медиците, които следят тази проблематика, късните с давност промени, които настъпват в преболедувалите с клинична симптоматика СOVID 19 синдром и които касаят промени в почти всички практически системи в човешкия организъм и органи като например сърдечно-съдовата система, белите дробове, и, разбира се, на първо място бъбреците, нервната система и така нататък. Въпросът е доста важен, защото и той се отнася с необходимата загриженост в доста страни – най-вече в Германия, където започват да се изграждат специализирани структури, които се занимават с лечението на пациенти с тази симптоматика. Общо взето, се касае за интегриране на две структури – поликлинична амбулаторна част, в която има медицински кабинети за диагностика, и амбулаторно лечение; структури за хоспитализация, където се извършват рехабилитационни мероприятия. Както знаете, господин Министър, пионер в нашата страна е любимата Ви Александровска болница, която реализира, да се надяваме, един успешен проект точно за лечение на Post-Covid-19 синдром. Явно, че това е бъдещето, което ни очаква, защото се очаква, че тази симптоматика, за която говоря, ще съществува в близките две и повече години. както добре знаем, лечението без осигуряване на ресурси, без финансови средства не става. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: считате ли, че Националната здравноосигурителна каса трябва да си осигури, със заплащане на лечението на пациенти с Post-Covid-19 синдром, специализирани структури или както сега юридически е правилно да се каже: дали тя би следвало да закупува медицинските дейности и услуги, извършвани в специализирани структури, занимаващи се с таргета Post-Covid-19 синдром? Благодаря Ви.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

въпреки натрупаните знания за него, все още има много въпроси, които търсят отговор. Изследвания показват, че коронавирусната инфекция, засягайки органите и системите в човешкия организъм, предизвиква и физически, и психически последици за по-дълъг период така наречения Post-Covid-19 синдром, които все още не са достатъчно добре проучени. Засега е ясно, че симптоматиката се владее предимно от страна на дихателната система, сърдечно-съдовата система, нервната система, обмяната на веществата, което вероятно е последица от въздействието на вируса в тъканите на тези органи. Остатъчната соматична и функционална симптоматика и параметрите на промените в периода след боледуване са в процес на регистриране и изясняване. Продължава оценката на типа и характеристиката на различните прояви, персистиращите симптоми и настъпилите промени. Обмислят се варианти с участие на специалисти от различни медицински специалности въз основа на натрупаните познания, опит, прецизна диагностика и изследвания да диференцират Post-Covid симптоматиката с цел преценка за необходимостта от последващо амбулаторно или стационарно наблюдение и лечение. В случай че здравословното състояние и индикациите при пациента от страна на различните органи и системи налагат хоспитализация и болнично лечение, и болнично лечение, в зависимост от специфичните характеристики и потребности са налични условия за лечение по съответните съществуващи клинични пътеки в избрано от пациента заведение, сключило договор с районната здравноосигурителна каса, като в процеса на лечението могат да се включат и различни специалисти. В клиничните пътеки се съдържат изисквания и правила за клиничното поведение в хода на диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията, за структурните звена, апаратурата и необходимите за целта специалисти. Често при такива пациенти, в зависимост от клиничното протичане на различни етапи с преобладаването на засягането на един или друг орган или система в организма се налага и мултидисциплинарен подход – съвместно провеждане на лечението от лекари с различни специалности. По този начин ще бъдат използвани в максимална степен съществуващите възможности за осъществяване на качествено лечение. Нещо повече, в момента заедно с болниците по рехабилитация се разработи клинична пътека, която предстои да бъде публикувана като допълнение на Наредбата от основния пакет. Също така работим и по създаването на национална програма при натрупване на достатъчно знания

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, аз съм доволен от Вашия отговор. Предварително знаех, че Вие сте добре запознат със симптоматиката и новите предизвикателства, които представят пред нас късната симптоматика и лечение на болни, прекарали COVID-19.

да ускорите ресурсното осигуряване на тази бъдеща клинична пътека, която казвате. Тук може би трябва наистина да се ангажират при толкова – многопрофилните болници, които естествено, че ще лекуват по-тежките усложнения, но по-леките усложнения там, където се касае рехабилитация,

Следващият въпрос към министъра на здравеопазването е от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков относно Плана за ваксиниране в Република България и Стратегията за неговото изпълнение. Заповядайте, господин Йорданов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Това е може би най-актуалната и най-парливата тема в българското общество в последните дни и месеци.

Проблемите, на които ние искаме да акцентираме, са във връзка с Приетия ваксинационен план и трудностите, които се срещат при неговото осъществяване. Ние се отнасяме с разбиране, че трудностите в голям процент се касаят извън нашата страна, те се касаят в трудното осигуряване на необходимия брой ваксини. Тук може би съвсем коректно трябва да споделим, дали ние напълно трябва да се предоверим на структурите на Европейския съюз, които считахме, че справедливо ще се ангажират с разпределянето на оптималния брой ваксини, които могат да се осигурят за граждани на Европейския съюз. За съжаление, последните данни, с които разполагаме, говорят, че богатите първи десет страни като че ли осигуряват по-големия брой ваксини и от различните типове за техните граждани, а при нас достигат по-малък брой ваксини. Последните данни от преди ден реално са в крещящо противоречие с това, за което се говори в богатите страни на Западна Европа.

за първи път са били ваксинирани. Това е един проблем, който трябва да бъде решен. За съжаление, пред нас се изправя и предизвикателството с южноафриканския щам, който така или иначе не може да го спрем да дойде в нашата страна, който пак по последни данни за ваксината на Pfizer носи шест пъти по-малък брой антитела, а за Moderna практически нямаме данни дали въобще води до образуването на антитела в човешки организъм, ваксиниран с тях.

така или иначе сте изправени пред едно съществено затруднение в изпълнението на Ваксинационния план. Още повече, че сте принудени да ваксинирате на първо време приоритетни групи, които малко се разминават с общохуманитарния смисъл.

важен. В последните дни виждаме на практика какво се случва. Българското правителство прие Ваксинационен план. Този ваксинационен план беше направен така, че той да бъде в синхрон с почти всички ваксинационни планове в Европейския съюз. Подходите бяха няколко, когато изработвахме този план. Първият подход беше да изберем как стартира ваксинацията в нас и ние заложихме на най-често прилагания именно да стартираме от тези хора, които са на първа линия, които осигуряват силата на нашата армия, която да се справя с ковид пандемията. След това да започнем с българските учители, със социалните институции, където са настанени възрастните хора, които са грижа на държавата. Разбира се, знаете, знаете, имаше ферми, които бяха за норки, където имаше риск от предаването на заразата и създаването на щамове, които да са резистентни, трябваше много бързо да реагираме. В България това са 80 човека като брой. След това стартирахме с трета фаза, където са важни за обществения живот институции. Имаме постановление на Министерския съвет, което описва критичната инфраструктура. Там, разбира се, влизат всички важни за държавата – ВиК сектор, енергиен сектор, информационен сектор, българските журналисти, тъй като е много важно те да бъдат здрави, за да може информацията, която ние искаме да стигне до максимално голям брой български граждани, те да са в състояние да я предадат. След това взехме решение да ваксинираме и участниците в секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии, Централната – всички, които имат отношение към провеждането на един спокоен спокоен изборен процес. Разбира се, четвърта фаза, която е фазата с хората на и над 65 години, и тези с хронични заболявания. Когато стартирахме синхронното изпълнение на втора и трета фаза, забелязахме една според нас недобра тенденция, а именно заявилите участие за ваксинация - от тях се явяват във ваксинационните центрове по-малко хора, отколкото са заявили. Това създава изключително сериозни логистични затруднения по отношение на правенето на ваксината, какво да се прави с ваксината и как за много кратко време да бъдат осигурени хора от съответните фази, Анализирайки този процес, знаем какъв е броят на ваксините, които ще дойдат в нашата държава, днес на заседание при премиера взехме решение след предложение, внесено от Ваксинационния щаб, да стартираме и четвърта фаза на ваксинацията. Защо? Защото изпадаме в следната ситуация, която за мен е парадокс. Имаме ваксини, има хора, които са се записали, които не искат да бъдат ваксинирани очевидно, всеки има право да взима информирано решение, а в същото време има хора, които чакат. Тъй като броят на ваксините е достатъчен, стартираме четвърта фаза и ако в съответните дни имаме хора, които не се явят, а са заявили желание да се ваксинират, ще бъдат създадени така наречените зелени коридори за хора, попадащи във всички фази, за да можем ние максимално бързо да приложим ваксините на българските граждани, за да стигнем до така наречения колективен имунитет, за който Вие говорихте. Благодаря

допълнително два уточняващи въпроса. Първият – явно е, че броят ваксини, които са необходими за страната, не са достатъчни. Въпреки предварително декларираните намерения на структурите на Европейския съюз виждаме, че някои европейски страни вече са в директни преговори за използването на ваксини от страни, извън Европейския съюз, Великобритания и Съединените американски щати. Говоря главно за използване на ваксини, разработени в Русия, и в Китай. Моят първи уточняващ въпрос е: дали Вие мислите за доставяне на допълнителен брой ваксини, различни от предварително договорените с Европейския съюз, от Русия и Китай или трети страни? Вторият въпрос, който съм го задал един път, но пак ще го задам, защото виждам, че колегите от Института по микробиология продължават да разработват технологията на българска ваксина. Някак си много неприятно впечатление ми направи, че те казват, че се касае за едни 100 хил. лв., ако не се лъжа, мисля, че това е точната цифра, за да завършат технологичното разработване на българската ваксина, която след това може да бъде произведена в българската фирма „Бул Био“. Дотам ли стигнахме, че не може да подкрепим една българска структура, и то с международен авторитет, която явно, че ще ни помогне в преодоляването на последиците от пандемията? Благодаря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

Отговорно заявявам, че количеството на ваксините е следното: броят на ваксините е определен по вид ваксина, а именно толкова дози ваксина от всеки вид, че с всеки вид да могат да бъдат ваксинирани по три милиона български граждани. Тоест, всеки български гражданин тогава, когато реши да се ваксинира, да може да избере ваксина. Това беше направено, когато се вземаше това решение. Това беше неговата философия. Разбира се, темпът на доставка на ваксините в страната не зависи от България. За проблем с логистиката на ваксините говори и председателят на Европейската комисия госпожа Урсула фон дер Лайен. В тази връзка искам да кажа нещо много ясно. По отношение на доставката на ваксина от трета страна, тоест не държава – членка на Европейския съюз, и това, което Вие казвате: Русия или Китай, в момента на ниво Европейската агенция за лекарствата ЕМА входирани документи и предстои оценка на всички технологии, изпитвани на тази ваксина. Тогава, когато Европейската агенция излезе със становище, бъде взето решение и бъде дадено разрешение за употреба на тази ваксина на територията на Европейския съюз, разбира се, ако ние виждаме проблем с логистиката, забавянето на ваксините и ако от Русия могат да доставят ваксини по-бързо, отколкото е планът за доставка в България – да, страната ни би се възползвала от тази възможност. Но към настоящия момент ние се придържаме към сключените споразумения от Европейската комисия с фирмите доставчици в изпълнение на решението на Народното събрание, с което ние упълномощихме Европейската комисия да води тези преговори. По отношение на българската ваксина, честно да Ви кажа, не бих си позволил да коментирам в детайли това, което казахте, защото информацията, която се изнася за така наречената българска ваксина, е изключително противоречива и непоследователна. Министерството на здравеопазването би се ангажирало да подкрепи всяка една такава инициатива тогава, когато Министерството на здравеопазването бъде запознато с цялата документация по законовия ред. Всякакви изказвания на български лекари в медиите не могат да бъдат повод за ангажиране на правителството в една или в друга посока. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Румен Георгиев и Иван Ибришимов относно тревожното повишение на броя на новозаразените с COVID-19 в област Кюстендил. Господин Георгиев, заповядайте.

от началото на месец февруари Кюстендил вече премина границите от 300 на сто хиляди заразени от COVID-19. За съжаление, при първата и при втората вълна градът и областта бяха едни от първите и най-много заразени с COVID-19. Притеснително е, че Министерството не взе това под внимание и се допусна в началото на месец февруари градът да бъде бързо индикиран като един от най-много заразените – премина границата от 300 на сто хиляди. Господин Министър, Вие във вторник миналата седмица посетихте Кюстендил, бяхте и в болницата, но аз ще цитирам какво казахте: „Това ни притеснява, тъй като не можем да намерим отговори на въпросите защо това се случва. Това ни озадачава и поставя въпроси, на които не можем да намерим отговори.“ Затова с колега народен представител от БСП зададохме въпрос за миналия петъчен контрол защо това се случва и какви мерки сте предприели от Министерството? За съжаление, Вие миналия петък не дойдохте, за да отговорите на кюстендилци, а от миналия вторник до днес десетки стотици граждани се свързаха с нас и ни питат защо не сте дошли миналия петък и какви мерки предприемате? връзка е и нашият въпрос: какви мерки предприема Министерството, защо допуснахте, след като и при първата, и при втората вълна Кюстендил беше един от градовете с най-много заразени? Искаме отговор на тези въпроси и се надявам, че това, което казахте и преди малко за ваксинацията, ще намери отражение във Вашия отговор сега. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Георгиев. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 политически зададен въпрос, в който истината е изключително малко. Категорично не съм съгласен с това, което казахте, че Министерството на здравеопазването не е направило нищо или че не сме взели под внимание тенденцията, която е в град Кюстендил. Точно обратното. Да, притеснени сме; да, има много неясноти. Очаквате да отговорим на въпроси, на които науката не е дала отговор в световен мащаб. Напротив, посетих болницата в Кюстендил точно в момента, когато това се налагаше. Анализът беше извършен от нашите експерти. До деня, в който бях в Кюстендил, не бяха излезли пробите в Националния център по заразни и паразитни болести. Вече отговорът е ясен доказан е британският вариант на вируса в Кюстендил още в края на миналата година. Какво може да се направи? Това вече е направено, а именно мерките, които са взети от областния щаб, съгласувани с Министерството на здравеопазването – носене на маски на открито, тоест затягане на противоепидемичните мерки, темпериране, тоест измерване на температурата, термометриране при влизане в поликлиниката и, разбира се, извършването на антигенни тестове. Това са мерките, които могат да бъдат предприети и те, разбира се, дават резултат. По отношение на липсата ми, както казахте, на петъчния контрол, искам да Ви кажа, че България има много области, където има проблеми и аз посещавам почти всеки ден област в страната и се запознавам на място със ситуацията – такава, каквато е. В Кюстендил мерките са предприети, мерките дават резултат. В лечебното заведение категорично няма натиск, има осигурени всички необходими средства, лекарства, консумативи, дезинфектанти. Ваксинационният процес върви съобразно съобразно нуждите на хората. Ако разполагате със сигнали на граждани, които са притеснени или задават въпроси, моля, насочете ги към Министерството на здравеопазването. Експертите ще отговорят своевременно. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз разбирам, че Вие обикаляте страната, това нещо го виждаме и от телевизора. Но, пак Ви казвам, логично беше в петък да сте тук и да отговорите на кюстендилци. Аз това казвам. казвам. Някои от въпросите, които са притеснителни: първо, Вие казвате – Кюстендил е изолиран случай, към момента няма притеснение за други населени места и области. Сега дадохте някакви отговори, но хората питат следното: защо затваряме заведения, а за предприятия и шивашки цехове, между другото, с 300 човека на едно място, нещата стоят по друг начин. Наши колеги народни представители от БСП няколко пъти по време на парламентарен контрол Ви поставиха въпрос относно ролята на службите по трудова медицина в борбата с COVID-19. В тази връзка не чух от Вашия отговор дали сте се ангажирали в област Кюстендил и за тези сигнали, които Ви дадох – за шивашката фирма и за Центъра от семеен тип за деца и юноши до 18 години? На тези въпроси държа да отговорите. На следващо място, хората задават и следния въпрос: защо не се освобождават от носенето на маски на открито хора, които са ваксинирани или преболедували? Нали имат изградени антитела в организма! Така ли е, или не е така? Това са въпроси, които ми задават хората от Кюстендил, аз затова Ви питам. Искам отговор на тези въпроси. Още веднъж, редно беше в петък да дойдете и да отговорите на кюстендилци. Надявам се това, което казах и в началото на въпроса по отношение на ваксинацията – това, че Кюстендил в момента е с най-много заразени, дали ще промени ваксинационния план, за да знаят кюстендилци дали ще има специална програма за тях? Това са въпроси, които ми задават хората. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Дуплика – господин Министър.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

но явно Вие искате от всичко това, което се случва в страната, да правите политика във Вашата област. Вероятно за Вас предизборната кампания вече е започнала. Успех Ви желая! Дано кюстендилци да Ви изберат. По отношение на Кюстендил и затварянето на ресторантите, шивашката фирма и така нататък. Вижте, нашата логика в мерките винаги е била една – това, което ни казва науката и скалите, с които работим. Не са ни водили емоции, нито ни води страхът на хората. Със сигурност логиката на всички може да бъде вярна според техните разбирания, но основания за вземане на ясни решения и действия може да бъде само едно – това, което ни казва науката. И това правим ние. По отношение на всичко това, което се случва в Кюстендил, отговорната институция се нарича РЗИ – Кюстендил. Аз ще сезирам въпросната институция да извърши необходимите проверки и да вземе мерки, ако това се наложи. По отношение на това защо трябва да носят хората маски, когато са ваксинирани или преболедували. Отговорът е много прост и той е следният: всички хора, които са получили ваксина и имат титър на антителата, които са преболедували и отново имат титър на антителата, който няма да им позволи да се разболеят и няма да им позволи, ако се разболеят, да прекарат тежко заболяването – това може да се постигне единствено и само гарантирано с ваксината, ваксината, могат да пренасят вируса. Това не е мнение на министъра на здравеопазването, това е мнение на световни експерти. Именно затова изискването за влизане в страната не е обвързано с ваксинирането или с преболедуването и титъра на антителата, а с изискване за отрицателен – негативен, PCR тест. тест. Когато се достигне нивото от 70% ваксинирани, се постига така нареченият колективен имунитет, който пречи по принцип на разпространението на вируса по целия свят – тогава ще паднат маските. Тогава ще бъдат махнати всичките противоепидемични мерки. Да, тогава ще си върнем живота обратно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Анна Славова и Евдокия Асенова относно проблеми на страдащите от синдром на Даун.

сигнализират за проблеми, свързани с решенията на ТЕЛК. Миналата година през месец октомври на среща с организациите, които се занимават, изследват проблематиката, по темата с Министерството на здравеопазването Министерството поема ангажимент да инициира промени в Наредбата за медицинската експертиза. Шест месеца по-късно няма никакъв резултат. Затова и въпросите ни към Вас са следните: предвижда ли Министерството на здравеопазването промени в Наредбата, ако да – какви са те и кога ще бъдат реализирани, и ако не как ще бъдат решени проблемите на страдащите от синдром на Даун, особено тези, които са навършили три години и на практика са лишени от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

изготвен е Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, с който ще бъдат изменени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност, видът и степента на увреждане в проценти, както и разпоредби, свързани с експертизата на временната неработоспособност. При изготвянето на тези промени са взети предвид постъпилите предложения на организациите на хората с увреждания, включително и тези на Фондация „Живот със Синдром на Даун“, включени в раздела, касаещ генетичните аномалии. Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове в кратки срокове изменението на Наредбата ще бъде публикувано за обществени консултации на електронната страница на Министерството на здравеопазването и портала за обществени консултации на Министерския съвет. Министерството на здравеопазването отчита като важен приоритет доброто взаимодействие между публичните власти и неправителствения сектор. В този случай ще разчитаме на всички заинтересовани страни в процеса на общественото обсъждане на предложения проект на наредба. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Този път госпожа Славова. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, колеги! Не мога да отрека, че съм доволна от Вашия отговор, господин Министър. Единственият ми допълнителен

Позовавайки се на Плана за действие за изпълнение на заключителните препоръки, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, който е приет в началото на февруари от Министерския съвет, имате заложено реформиране на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, което също е било препоръка на Комитета на ООН. Там срокът, който сте записали в Министерския съвет, е 2026 г. Бях си подготвила много примери, с които съм сигурна, че сте запознати – с последните ТЕЛК решения на деца и по-възрастни, страдащи от синдрома на Даун, но конкретният ми въпрос е: какво означава в кратки срокове? Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Славова. Господин Министър, в дупликата си може да отговорите на въпроса. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Славова, кратките срокове са разписани в Закона. Когато един акт се качи за обществено обсъждане, има законов срок, който ще се спази, и, разбира се, след като изтече законовият срок, той ще бъде внесен в Министерския съвет, където да се гласува. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към Вас е от народните представители Веска Ненчева и Валентина Найденова – относно съдбата на отделението по инфекциозни болести в „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Киро Попов“ ЕООД, град Карлово, и политиката на Министерството на здравеопазването за запазване дейността на инфекциозните отделения в общинските болници. Госпожо Найденова, заповядайте да изложите Вашия въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През месец ноември 2020 г. в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, град Карлово, се прави реорганизация – сливане на инфекциозното отделение с COVID отделение и преместване на инфекциозното отделение от старата сграда на последния етаж на болницата. Въпреки че последната към този момент не среща съществени финансови затруднения, тази реорганизация обаче не решава редица проблеми, трупани с времето, като допълнително натоварване на персонала, остра липса на кадри, напускане на персонал, психическо и физическо претоварване, стрес и други. Уважаеми господин Министър, нашите въпроси към Вас са следните: първо, каква ще бъде съдбата на отделението по инфекциозни болести в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, град Карлово, и как ще бъдат задоволени в бъдеще потребностите на гражданите от община Карлово и съседните общини от медицинска помощ по инфекциозни болести съгласно Националната здравна карта? И вторият въпрос: каква е политиката на Министерството на здравеопазването за запазване дейността на инфекциозните отделения в общинските болници, както и подготовка на медицински кадри за работа в тях, като част от националната здравна политика?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема доктор Найденова, предполагам, знаете, че болницата в Карлово е общинска болница. Надявам се първия Ви въпрос да го насочите и към кмета на общината, и към директора на лечебното заведение. Държавата по време на сериозната фаза на пандемията в края на миналата година ясно и категорично изрази своето съгласие, като поискахме освобождаването на управителя на лечебното заведение, но това не се случи, тъй като собственик на болницата е Общината. Продължаваме да твърдим, че в болницата има проблеми, които са на ниво мениджмънт, и те могат да бъдат преодолени, като се промени начинът на управление на лечебното заведение. По отношение на конкретните Ви въпроси. Поради увеличаване броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 41 на 47 в болницата в Карлово със заповед на директора на РЗИ – Пловдив, отделението се пребазира на ІV етаж в основната сграда. Основание за пребазирането е липсата на достатъчно персонал за две отделни структури. Това, разбира се, се извършва с преструктуриране на болнични легла в отделение по вътрешни болести и отделение по нервни болести. Поради несъгласие с посочените структурни промени на 12 ноември 2020 г. лекарите в инфекциозното отделение не се явяват на работа. Спешно е изработен нов график за работа на лекарите, в който са включени всички лекари от отделението по нервни болести, отделението по вътрешни болести, отделението по педиатрия, отделението по анестезиология и интензивно лечение и отделението по акушерство и гинекология. Във връзка с епидемичната обстановка и последната заповед на директора на РЗИ – Пловдив, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“, град Карлово, са разкрити 35 легла за лечение на средно тежки случаи на пациенти с COVID-19. С писмо от управителя на лечебното заведение РЗИ – Пловдив, е уведомена, че доктор Милушева – специалист по инфекциозни болести и началник на отделението по инфекциозни болести, е освободена от длъжност, считано от 3 февруари, след подадено тримесечно предизвестие за напускане. Отварям една скоба да кажа, че по време на пандемията ситуацията беше изключително сложна и държавата чрез областния управител на Пловдив направи всичко необходимо, за да осигури необходимия брой медицински специалисти, като студенти по медицина, стажант-лекари, които да се включат в битката наравно с колегите, които са в тази болница. От представеното щатно разписание на отделението по инфекциозни болести към 10 февруари за временно изпълняващ длъжността „началник на отделението“ е назначен доктор Петров специалист по анестезиология и интензивно лечение. В графика за работа за месец февруари са включени 19 лекари, 16 сестри, 9 санитари от всички отделения на болницата, които се командироват по 10 дни в отделението по инфекциозни болести. След освобождаването на доктор Милушева на граждански договор е назначена доктор Казакова – специалист по инфекциозни болести, която ще работи в отделението два пъти седмично. Отделението по инфекциозни болести не е преустановило дейността си и към момента са хоспитализирани 21 пациенти със средно тежко протичане на COVID-19. По отношение на втория Ви въпрос за политиката на Министерството на здравеопазването искам да Ви кажа, че пандемията с COVID-19, освен че пренареди приоритетите ни, тя ни показа реалността в нашата държава в сектор „Здравеопазване“. Именно заради това ние насочихме усилията на цялата държава по отношение субсидиране и на общинските лечебни заведения по Наредба № 3, като от 1 август миналата година сумата, с която беше увеличена цялостната субсидия, за миналата година беше 30 милиона – с 6 милиона от август до края на годината. За тази година сумата, която ще получат общинските лечебни заведения, е в размер на 44 милиона по Наредба № 3. Също така бяха увеличени клиничните пътеки за лечение на пациенти с COVID в инфекциозните структури – това е 104 пътека, беше увеличена двойно; разбира се, и клинична пътека 39 беше увеличена, и там се добави код за лечение на пациенти с COVID заболявания. 2,3 милиона ще отидат за 10 общински болници в страната, които имат изградени и регистрирани инфекциозни структури – инфекциозни отделения, за поддържане на 70% капацитет. По REACT-EU – така наречените COVID средства за възстановяване, които ще се използват ще се използват от европейските фондове, средства за инфраструктурни подобрения и осигуряване на апаратура, за общинските лечебни заведения ще бъдат разпределени 37 милиона за строително-монтажни работи от общо 60 милиона за страната и 23 милиона за апаратура от общо 37 милиона за страната по този финансиращ механизъм. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Министър. Реплика. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, не мога да не се съглася с всичко, което Вие казахте – действително направеното до момента е твърде много. По-скоро бих добавила нещо, което може би Вие пропускате, а за нас това е много важно. Колеги, има нещо, което като че ли остана незабелязано и все още недооценено покрай множеството проблеми с COVID-19. Това е актуализацията на медицински стандарт на инфекциозни болести през месец декември на предходната година. Вярно, една малка стъпка, но важна, защото се разшири кръгът на лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността. В инфекциозните клиники и отделения вече могат да работят лекар без специалност или специализант по инфекциозни болести, както и лекар с друга придобита специалност – това, което и Вие казахте, че е направено не само в Карлово. Това развързва ръцете на управителите и на директорите на лечебните заведения и дава възможност те да се справят при екстремни ситуации. Стандартът изисква, „Инфекциозната клиника или отделение винаги трябва да има готовност и подготвеност за незабавна реакция и справяне в епидемични ситуации.“

при инфекциозните клиники и отделения да се промени методът на финансиране на тяхната дейност. Така ще бъдем сигурни, че случаят с инфекциозното отделение в карловската болница няма да се повтори. Още повече, че стандартът е изключително важен, а последствията при една епидемия са изключително тежки както в личен, така и в обществен план. Поставяме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

политиката, която води нашата държава в сектора „Здравеопазване“, според мен трябва да е устойчива, трябва да е последователна и трябва да е предвидима. Когато говорим за промяна на финансирането по принцип, трябва да си даваме ясна сметка, че това е изключително нова промяна, така да я наречем, нова посока, която да дадем в хода на една световна пандемия. не е добре, дори бих казал, че е неразумна постъпка. Когато казвате да се промени финансирането по принцип, трябва да кажете какво точно ми предлагате като конкретика. Аз ще Ви отговоря – в момента финансирането на тези структури се извършва по два механизма. Първият механизъм е по линия на Националната здравноосигурителна каса с финансирането на дейности по клинични пътеки. Вторият е от държавата под различни форми – било чрез Наредба № 3, по която се финансират по принцип общинските лечебни заведения; пак по Наредба № 3, по която се финансират инфекциозни структури в страната за поддържане на 70% капацитет; и по други финансови механизми. Нека да не забравяме, че в края на миналата бяха отпуснати 50 млн. лв., които бяха раздадени на над 50 лечебни заведения в страната, които поддържаха капацитет, готовност и лекуваха пациенти – над 50% от заетостта на леглата в съответните лечебни заведения, от които 37

Очаквам от Вас да ми дадете предложението си в конкретика – разбира се, ще го обсъдим. Важното е българските граждани да бъдат спокойни и да се справим

от народния представител Георги Гьоков към госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно съответствието с нормите на пътна безопасност на ремонтираната през 2019 г.

Пъстрово – Сърневец – Съединение. На този участък беше извършена цялостна подмяна на пътната настилка. Ремонтът започва от 2,5 млн. лв. и е изпълнен по договор за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в област Стара Загора. Даже бяхме свидетели на благодарствените писма от жителите на селата Съединение и Сърневец към Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Стара Загора, за този ремонт. И сигурно с право, защото ремонтът подобри свързаността между техните населени места и връзката им с общинския и областния център. Днес обаче, година и половина по-късно, същите тези хора – жители на въпросните населени места, и не само те, се чудят защо няма маркировка и пътни знаци по ремонтирания участък и твърдят, че това е причина за няколко катастрофи. Чудят се и защо след вземане на проби от въпросния участък са отворени дупки, които в голямата част са незапълнени и до момента и са предпоставка за разрушаване на пътя. Въпросите към Вас, госпожо Министър, са: защо липсва хоризонтална пътна маркировка? Може сега да Ви прозвучи язвително, но това са едни такива бели линии, които разделят едното платно от другото, и определят дали може да се изпреварва, не може да се изпреварва и така нататък. Също липсва и вертикална пътна сигнализация, пътни знаци – няма да говоря за тяхната важност. Предвидена ли е в Проекта такава сигнализация и защо не е изпълнена? С какъв акт е приет и пуснат в експлоатация въпросният ремонтиран участък? Налице ли е невъзстановяване на пътната настилка след взимането на проби от нея? И може би най-важният въпрос: считате ли, че ремонтираната 10-километрова отсечка между селата Пъстрово – Сърневец – Съединение на третокласния път, част от републиканската пътна мрежа на България ІІІ-608, в цялост отговаря на на нормите на пътната безопасност и в какви срокове ще бъде приведена в съответствие с тях? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гьоков. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.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

в участъка от кръстовището с път ІІІ-6602 до село Съединение. Съгласно одобреното допълнително задание дейностите са изпълнени от Обединение „ПС 2014“, фирма изпълнител за поддържане, превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на област Стара Загора, като стойността на извършените ремонтни дейности е 2 млн. хил. 051 лв. с ДДС. Дейностите включват: фрезоване на асфалтовата настилка, подравняване на места на съществуващата основа с подходящ материал и полагане на два пласта асфалтобетон, изкоп за оформяне на земни окопи, попълване на банкети. Единствено на участък с дължина 64 м между село Сърневец и село Съединение поради големи пропадания е извършен и локален ремонт. Дейностите, изпълнявани чрез текущия ремонт и поддържане, се приемат с подписването на сертификат за действително изпълнени и приети ремонтни работи и не се изисква приемане и въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. За цялата отсечка от път 608 е планирано полагане на хоризонтална маркировка и монтиране на пътни знаци. Тези две дейности ще се изпълнят по два различни договора. Полагането на маркировката е възложено през настоящия месец, като крайният срок за изпълнение при благоприятни климатични условия е 28 февруари 2021 г. За монтаж на пътни знаци е одобрено задание и вече възложено на фирма „Микони“ ООД, изпълнител по договора за монтаж на пътни знаци. По отношение състоянието на пътната настилка Ви информирам, че взетите проби и резултатите от изпитванията, които са направени за обемната плътност на ядката, степента на уплътнение на асфалтовите пластове и дебелината на асфалтовата настилка отговарят на изискванията на техническата спецификация. По информация, предоставена от Агенция „Пътна инфраструктура“, сондажните дупки, които визирахте във Вашия въпрос, останали след взимане на пробите, са запълнени и към момента пътната настилка е в много добро състояние без нарушения. В заключение искам да отбележа, че с полагането на хоризонталната маркировка и монтирането на пътните знаци ще завършат дейностите, планирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за цялостно подобряване

Това, което казахте Вие в отговора си, 95% хората го знаят, включително го знам и аз, защото се занимавам с този проблем. Аз обаче отново, без да искам да бъда язвителен, ще Ви кажа: опитвате се – това управление, да направите

пътна маркировка – нито хоризонтална, нито вертикална и тепърва сега ще чакаме климатичните условия да позволят да полагаме тази маркировка?! Ами не го приемам. Ако Вие смятаме, че това е нормално, заявете го от трибуната и кажете: това е нормално и ние така работим. Иначе благодарственото писмо на жителите на двете села – Съединение и Сърневец, е пред мен и те казват: „Всички живущи в селата Съединение и Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара Загора, Ви изказват едно голямо „Благодаря!“ за оказаното съдействие, което допринесе за направата на пътя до техните села, който най-после ги свързва със света.“ Хубаво е да има такива благодарствени писма, ама при свършена работа. Когато работа е свършена, може един малък детайл от цялата работа да не е свършен, но той слага черта на цялото добро дело. Аз присъствах на откриването на пътя и ми направи впечатление, че няма маркировка, но хората толкова много се радваха, че си казах: сигурно утре ще я сложат, те бързат да пуснат участъка, за да са доволни хората. Ама година и половина е страшно много време, първо. И това с дупките от пробите – хората казват, че там са запълнени част от дупките, но има голяма част, които не са запълнени. Аз вярвам, че този, който Ви е докладвал, че е свършена работата, е направил проверка, но и аз ще мина по пътя да видя наистина ли са запушени всички дупки или, както твърдят хората от тези населени места, има част от тях, които стоят и до ден днешен. А те ще са предпоставка да се разруши пътят в най-скоро време. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Дуплика – госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Гьоков, аз мисля, че хората виждат усилията, които полага Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По цялата републиканска пътна мрежа в държавата както за ремонта и рехабилитацията на пътната мрежа, така и изграждането на нови участъци и магистрални участъци за затваряне на магистралния пръстен. Да, има забавяне в на пътната маркировка, монтажа на пътните знаци. Вие сте прав, това не трябва да се случва. Аз и преди малко в своя отговор казах, че забавянето е в резултат на различни договори. Текущият ремонт се изпълнява от една фирма, монтажът на пътните знаци и маркировката от други две различни фирми, с които Агенцията има договори. Надявам се хората да ползват със здраве тази пътна отсечка и да имаме възможност с общите усилия на Министерството, на Агенцията да подобряваме състоянието на цялата пътна мрежа в България – първокласни, второкласни и третокласни пътища. Нашите усилия са да покрием цялата републиканска пътна мрежа. Търсим всякакви варианти за финансиране и от държавния бюджет, и от европейски средства, така че да можем да подобрим състоянието и безопасността на пътната инфраструктура в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Въпрос от народния представител Стефан Бурджев относно лошото състояние на третокласен път

Уважаеми господин Христов, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Във връзка с множество сигнали и жалби към мен от жителите на община Искър бих искал да задам въпрос за третокласния път III 1307, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Плевен. Става въпрос за следното: тази отсечка е с дължина 13,4 км, преминава през три населени места – село Ставерци, село Староселци и град Искър, находящи се в община Искър. Проблемът Проблемът е много голям и хората са стигнали вече до безизходица след дългогодишни терзания и проблеми с този път. В двете села са закрити училищата и детските градини, транспортът се осъществява с ученически автобуси до общинския център Искър, огромен е трафикът на ТИР-ове и тежкотоварни камиони, които идват от Козлодуй, Лом, Видин, Оряхово, които се опитват да излязат на първокласния път София – Русе. Защо е огромен този трафик на тежкотоварни автомобили? Защото пътят е по-кратък и избягват постовете на Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят е изключително обрасъл, невъзможно е да се разминат и създава големи трудности – психически, физически и от всякакъв характер, когато се засекат автобус и камион например, има изключително много пропадания и дупки по него. Апелът чрез мен на всички заинтересовани хора, а плюс това и автобусната линия, която свързва всички тези населени места с областния център – град Плевен, минава оттам, по-качествени и по-специализирани грижи в сферата на здравеопазването, проблемът е жесток и апелът е да се вземат наистина сериозни и своевременни мерки. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Министър. Имате думата Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бурджев, третокласните пътища на територията на страната са с обща дължина 11 и 800 км, като по-голямата част са в незадоволително състояние. Това е статистика, която съм изнасяла и от трибуната на Народното събрание. От тяхното построяване е изминал дълъг период от време и поддръжката им, както и основното им ремонтиране, е свързано със значителен финансов ресурс. Източниците до този момент са по две направления – държавния бюджет и европейски програми. През годините при ограничени ресурси приоритетно средствата са нарочвани по натоварените направления, но това в никакъв случай не означава, че е подценявано значението на третокласната пътна мрежа, тъй като тя има водеща роля за малките населени места в отделните региони. Само за миналата година сертифицираните разходи по третокласните пътища в цялата страна за текущ ремонт и поддържане и превантивни ремонти е около 150 млн. лв. Отделно от това по Оперативна програма „Региони в растеж“ са ремонтирани над 140 км третокласни пътища на обща стойност около 131 млн. лв. Това е само за 2020 г. Продължаваме с внимателното планиране на бюджета за 2021 г., като стремежът е поетапно включване на третокласните пътища в подходящи ремонтни програми, така че след няколко години да постигнем цялостно обновяване. път III-1307 Искър – Староселци – Ставерци през изминалата година по трасето извън населените места са извършени частични ремонтни дейности на обща стойност 581 хил. Изпълнено е полагане на асфалтови пластове в големи участъци, подравняване на банкети, подобряване на отводняването, оформяне на земни канавки, ремонт на голямо мостово съоръжение над река Искър, като старите дилатационни фуги са подменени с нови. За третокласния път Искър – Староселци – Ставерци и през тази година ще продължим да полагаме грижи чрез Програмата за текущ ремонт и поддържане, като дейностите ще бъдат планирани

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Две трети от Вашата реплика беше статистика. Тук става въпрос за конкретен проблем, в конкретна община. Именно затова сте министър, има огромен ресурс от хора с експертиза във Вашето министерство, което може да разгледа по-усърдно, по-компетентно, и по-навременно такива проблеми, които са комплексни проблеми. Тук говорим за определен проблем в дадената община и населените места, но липсата на адекватна грижа и планиране – за втори път и на колегата преди мен така отговорихте – метеорологичните условия не позволяват или когато позволяват, ще се направи. Ами нали идеята е точно в тези зимни месеци, в периодите на мъгла в Дунавската равнина, какъвто е находящият се район и община, нали точно заради тези сезони, които не позволяват да се прави, трябва да е свършено и осигурено това, за което хората плащат данъци и такси. такси. Разбирам, че винаги, и на предни въпроси, във връзка в инфраструктурата в Плевенска област по идентичен начин ми отговаряте – статистика две трети от Вашия отговор, след това някоя добронамереност, благопожелание и в крайна сметка нито един проблем. Специално за Плевенска област трябва да Ви кажа, че с нищо няма да запомним Вас като министър на регионалното развитие и Вашия предшественик Николай Нанков.

Как един не намери частично решение. Тук става въпрос за една отсечка 13,4 км. Има кой да прави статотчети. Там има цяла армия от чиновници в едно такова голямо Министерство, каквото е регионалното – не е нужно министърът. Министърът трябва да дава

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бурджев, да, средствата не са достатъчни. Вие знаете с какви средства разполага Агенция „Пътна инфраструктура“ в бюджета за 2021 г. Това ни принуждава да приоритизираме и да планираме внимателно отсечките, които през 2021 г. или 2022 г. ще бъдат ремонтирани. Позволете ми да не се съглася с Вашите констатации, че област Плевен никога не е имала вниманието на Агенция „Пътна инфраструктура“ и че там никога нищо не се е случило относно подобряване на пътната инфраструктура. Ще Ви напомня няколко обекта, които са реализирани от седем на Оперативната програма „Региони в растеж“ – пътят Плевен – Ловеч от 13 до 25 км, като дължината в област Плевен е 11 км. От 17 – пътят Червен бряг – Чомаковци – 9 км са на територията на област Плевен. По Програмата „България – Румъния“ основен ремонт на пътя Гулянци – Долна Митрополия от 14 до 24 км – 9,364 км км е пътят; 40% изпълнение. Обекти, които са включени в Програмата за проектиране, разработване на разширен идеен проект за югоизточен обходен път на град Плевен. Обекти, изпълнявани през Програмата „Текущ ремонт и поддържане“ Луковит – Червен бряг – Кнежа – Оряхово – 14 км, като през месец март 2021 г. е срокът за приключване на дейностите. Път III-305 Крушовица – Садовец – граница област Ловеч от 0 до 25 км – срок за изпълнение месец септември 2021 г. Знам, че в цяла България и във всички населени места, аз също съм от Северозападна България, има пътни отсечки, които се нуждаят спешно от ремонт и рехабилитация. Моето желание като министър и желанието на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“ е да имаме възможност да правим навсякъде основен ремонт и цялостно преасфалтиране на пътищата в България. Факт е, че това няма как да се случи за една година, така че поетапно се опитваме да работим във всички области на България и там, където

втория ми въпрос, който ще задам сега, са горе-долу идентични, защото тази отсечка от близо 16 км за този третокласен път е продължение на отсечката, която беше обект на моя въпрос преди малко. Само че разликата е в това освен тежкотоварните камиони, тировете и лошото състояние на пътя тя касае град Искър, село Писарово и село Горни Дъбник. Там, докъдето започва първокласният път София – Варна, положението също е тревожно, също има огромен интензивен трафик и как да обясним на тези хора. Приемам донякъде Вашите аргументи. Да, държавният ресурс не е безкраен. Да, възможностите не са безкрайни. Да, трябва много време. Ами още петнадесетина години ще Ви стигнат ли? Защото всичко е декларативно и всичко е добронамерено и трябва още време и сезонът не е дошъл и така нататък. Въпросът е, че тези проблеми, този ресурс, който се разпилява и разхищава и процентите, които изчезват от финансирането на различни държавни, европейски програми по отношение на пътната инфраструктура влияят на качеството и количеството на решените проблеми. Как, от друга страна, пък да обясним на хората, защото трябва и тях да разберем – тези граждани, които са в постоянен психически и физически стрес, което влияние на здравната система и на всичко останало, че те плащат солидарно

трябва да приемат. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бурджев, благодаря, за разбирането. Вие сте народен представител, гласувате Закона за държавния бюджет и благодаря за разбирането, че няма как навсякъде да направим основен ремонт в цялата държава, на цялата републиканска пътна мрежа, която вече е над 20 хиляди км. Разбирам и Вашата тревога за третокласните пътища в област Плевен, какъвто е и третокласният път III-1308 Искър – Писарово – Горни Дъбник. Дължината на отсечката е 14,135 км и тя действително е в незадоволително състояние, за което допринася и недоброто възстановяване на пътната настилка в село Писарово. Там е изграден нов водопровод. Възстановяването на участъка на изкопните дейности за полагането на новия водопровод не е направено качествено. Има постоянни пропадания в зоната на изпълнение на дейностите за водопровода, което налага и постоянното разкопаване и подмяна на обратния насип, и слагане на нова трошено-каменна настилка, така че да можем да уплътним терена и да направим нов асфалтов пласт. За пътя се полагат грижи по Програмата за текущ ремонт и поддържане, като през 2020 г. е изпълнено изкърпването на пътната настилка, изрязването на храстите за по-добра видимост. В края на миналата година Агенцията възложи локални ремонти на участъци със слягания на път III-1308, които включваха отстраняване на старата настилка и част от пътната конструкция, насипване на нов трошен камък, полагане на нови асфалтови пластове, като ремонтните дейности са около 38 000 лв. Предвижда се машинно изкърпване на големи участъци от настилката, като работата на обекта ще продължи и през настоящата година. Използват се благоприятни климатични условия и през зимния период се използваха да се работи на трасето, но ще продължим със дейностите по изкърпване. В заключение искам да отбележа отново, че Агенция „Пътна инфраструктура“ търси възможности за финансиране и на третокласната пътна мрежа. Основните средства, които са ползвани от Програма „Региони в растеж“ са именно за третокласната пътна мрежа, а Вие ми давате повод да проведа разговор с Агенция „Пътна инфраструктура“ относно тежкотоварния трафик по тази пътна отсечка, който Вие сам се досещате, че пътува там абсолютно безплатно, а третокласните пътища не са оразмерени за такъв трафик, какъвто и Вие цитирахте като

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, колеги! Доволен съм въпреки емоционалния дебат, който проведохме по тези два въпроса, че все пак много ми хареса това, което сте хванали от моята теза, че това е комплексна система – регионалното развитие и пътната инфраструктура. Поне с малко по-компетентно, по-фокусирано и по-отговорно действие може да се решат част от проблемите. Считам това за ангажимент от Ваша страна. Смятам, че Вие сте достатъчно отговорен човек да го изпълните, да наредите по системата да се вземат бързи и адекватни мерки, защото пак усещането за несправедливост възтържествува в този случай – едните не плащат, другите се страхуват, катастрофират, чупят си колите, а плащат винетки. Това е, ако бихме решили една добра стъпка и моля за някакъв конкретен ангажимент към двата въпроса, които поставих – те са взаимосвързани. Да се види отговорност и не искам да мислят хората в тези две общини – Долни Дъбник и Искър, че по политически принцип са изоставени и игнорирани. Много добре разбирате за какво Ви говоря. Трето, което искам да кажа, преди малко в статотчета в първия въпрос, който Ви зададох, споменахте път III-305, който не е по темата, но много се надявам след поставянето ми над пет-шест пъти на този въпрос това да се случи, както заявихте тук като ангажимент – Вашето планиране пътят да е рехабилитиран и готов или да стартира, извинявам се не си спомням през месец септември 2021 г. Това считам, че ще е нещо, което ще бъде запомнено и отчетено

Благодаря. Уважаеми господин Бурджев, продължаваме с усилията и за третокласната пътна мрежа, важна за малките населени места. Категорично не съм съгласна, разбира се, с Вашата констатация, че има политически елемент в приоритизирането на пътните отсечки, които влизат в Програмата за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ако си направите Ваша статистика, ще откриете, че такава зависимост няма и че политически причини и политически аргументи по никакъв начин не влияят на планирането в Агенция „Пътна инфраструктура“. Напротив в цялата държава, в цялата републиканска пътна мрежа се опитваме да я поддържаме в добро експлоатационно състояние, като там, където е най-наложително да търсим възможности за цялостно ремонтиране. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Благодаря за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпрос от народния представител Жельо Бойчев към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Въпросът е относно етапа на изграждане на интерконектори за природен газ между България и съседните държави. Имате думата, господин Бойчев. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Многократно, госпожо Министър, Вие, министър-председателят на републиката сте декларирали, че между изграждането на междусистемните газови връзки между нашата страна и съседните ни държави е един от основните ни приоритети. Затова считам за съвсем нормално и естествено в края на мандата на правителството да попитам на какъв етап е изграждането на тези интерконектори? Знаем, че става въпрос за връзката между България и Сърбия и за връзката между България и Гърция. Припомням, че многократно беше декларирано и заявявано, че връзката България – Сърбия дори вече трябваше да бъде изградена. Знаете колко пари вече се заделяха по два изтекли програмни периода. Ситуацията към момента изглежда по следния начин: в началото на годината изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ обяви, че са започнали тръжните процедури. Сега започваме тръжните процедури – в края на мандата, за връзката България – Сърбия. Много интересно е положението с връзката България – Гърция. Там знаете, Вие и министър-председателят много често обичате да ходите да снимате. Аз се опитах да направя един преглед в медиите на тези посещения – много е трудно, човек се обърква непрекъснато се хвърлят в пространството едни километри, едни трасета, едни тръби се заваряват и се губи логиката. Какво се е свършило до момента и кога трябва да бъде пусната в експлоатация? А включително онзи ден пак бяхте там. Там договорът, знаете, беше подписан на 10 октомври 2019 г. Според срока в този договор – 18 месеца, април месец тази година трябва да бъде приключена работата по връзката.

много отдавна се говори в България за изграждане на междусистемните връзки със съседните на нас страни, но много дълги години нито една междусистемна връзка не беше изградена – Вие много добре знаете и помните това. Пропуснахте един от интерконекторите със съседните ни страни и това е интерконекторът с Румъния, който знаете, че стана факт през месец ноември 2016 г. Това беше първата междусистемна газова връзка, която българската страна има със съседна своя страна тази интерконекторна връзка стана факт отново в мандата на правителството на премиера Борисов – в предишното правителство. Що се отнася до другите много важни проекти, които всъщност дават сигурността на доставките по отношение на България и не само на България, но и на целия регион, това са изключително важни приоритети. Те са приоритет в нашата управленска програма и аз с гордост мога да кажа към днешна дата, че именно правителството на премиера Борисов – двете поредни последни правителства, са направили най-много в тази област. Нямам спомен назад във времето, може би в последните 30 години, да е била факт някоя от междусистемните връзки. По отношение на интерконектора Гърция – България – изключително важен проект. Ние, за разлика от други колеги в миналото, не ходим и не се снимаме на тези проекти, а реално работим. Интерконекторът Гърция – България стана възможен, знаете, единствено и само с политическата воля, с амбицията, желанието на премиера, на правителството, че тези интерконекторни връзки са изключително важни за нас и ние трябва да ги построим, защото това е в интерес на България, в интерес на нашата сигурност и в интерес на българските потребители, които благодарение на тази инфраструктура ще получават природен газ на конкурентни цени.

От този период до настоящия момент се извървя изключително важна и тежка процедура, свързана с осигуряване на финансирането, защото знаете, че такива проекти отнемат много сериозен ресурс. Българското правителство предостави държавна гаранция в размер на 110 млн. евро; „Иновации и конкурентоспособност“ бяха осигурени 39 млн. евро за този проект, 45 млн. евро по Европейската програма за свързаност. всичко това, което трябваше да бъде направено по отношение на финансирането, ние го направихме. Проведени бяха всички обществени поръчки, свързани с избора на производителя на тръби, на строителя, на инженер-консултанта и на строителния надзор. Впоследствие бяха подписани договорите и започна същинската работа. Междувременно бяха извършени всички действия, които са свързани с дейността на регулаторите – на българския и на гръцкия. Вие знаете, че този проект не се реализира само от българска страна, него го реализира съвместна компания, в която 50% притежава БЕХ и 50% притежава гръцко-италианска компания. Този проект не го реализираме само ние, тъй като проектът се извършва на територията на две държави. резултат на всички тези действия бяха подписани много важни документи, споразумения по отношение на финансовата устойчивост на проекта, знаете, те бяха ратифицирани и от парламента, за което благодаря. другото, вчера бяхме на инспекция на интерконектора Гърция – България. Към настоящия момент е разчистено трасе от 170 км от общо 182 км трасе и на двете територии, 128 км са разнесените тръби по трасето, 101 км са заварените тръби и оттук нататък продължават дейностите по ръчното и по машинното заваряване по отношение на този проект. Това, което очакваме да се случи като реализация на проекта, да, Вие сте прав, договорът трябваше да приключи в края на месец април 2021 г., но с оглед пандемията от COVID-19, а това са обективни обстоятелства, които няма как да бъдат предвидени нито от страна на възложителя, нито от страна на изпълнителя. Така че с оглед на тази ситуация – световната пандемия от COVID-19, безспорно ще наложи промяна в този срок, която промяна не може да продължи по-дълго от края на 2021 г. Това е по отношение на тази междусистемна връзка. Що се отнася до интерконекторът България – Сърбия, Вие сте абсолютно прав, това е изключително важен проект. Този проект ще осигури диверсификацията на източниците не само за България, но и за целия регион, така че тази интерконекторна връзка също е изключително важна. Знаете, че още по-назад във времето този проект се движи от Министерството на енергетиката, но по обективни причини, тъй като Министерството няма как да бъде оператор на един такъв проект, през октомври 2020 г. този проект беше прехвърлен на „Булгартрансгаз“ в качеството му на оператор, той стартира веднага процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство. Но този проект, подобно и на интерконекторът Гърция – България също се реализира на територията на две държави, така че от страна на нашите сръбски партньори също трябваше да бъде осигурено финансиране по техните предпроектни програми, по предприсъединителните им програми, за да може строителството да върви паралелно. Вие знаете, че когато един такъв проект се финансира по оперативна програма, първият и най-важен критерий, който трябва да бъде спазен, е устойчивост на проекта. За да има устойчивост на проекта, трябва да има яснота по отношение на неговото изграждане на едната и на другата територия. Така че съгласно графиките, които сме направили, и плановете, които сме начертали, този проект трябва да стане факт в края на 2022 г.

от Вашия отговор разбирам следното: по отношение на изграждането на междусистемната връзка между България и Сърбия сме на положението, на което бяхме в началото на мандата. Няма да се връщам колко срещи бяха направени назад във времето между колегите Ви от сръбска страна. Казвате условията за европейско финансиране, казах Ви: това е третият програмен период, който започваме с тази газова връзка. През 2007 – 2014 г. имаше предвидени пари, тогава беше Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, после 2014 – 2021 г. е следващата програма, сега вече влизаме в третия програмен период за финансиране. За нашите слушатели и зрители искам да кажа, че двата проекта, за които аз Ви питам,

Така че ние не говорим за някакви гигантски инженерни проекти, които виждаме по света как се строят, госпожо Министър. Така че по отношение България – Сърбия ние сме на положението, на което бяхме в началото на мандата. за онази газова магистрала, както каза премиерът Борисов, на която Вие казвате, че не се снимате, но аз колкото пъти видя репортажи по телевизията, все сте на такива газови магистрали, даже имаше и рисувани картини по тях, припомням. Ако така си изпълняваме инфраструктурните проекти, жалко и горко за страната ни! В момента отложихме срока – от Вашия отговор разбирам, за края на 2021 г. Знаете, че нашата страна ще загуби доста, тъй като азерският газ, който беше договорен, трябваше от началото на тази година именно по това разклонение от Гърция да бъде наличен в нашата газопреносна система. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Не се обаждайте от място, господин Ерменков! Ако искате, вземете процедура, ще Ви отговоря по смисъла на Правилника.

повод за гордост. Ами ходим на газовите магистрали просто защото ние ги строим! Който строи, той ходи и, естествено, той ще се снима с тях, иначе няма как да се случат нещата. Интерконекторът България – Сърбия е проект, който отново ще споделя, че се реализира от две държави. Той не се реализира от българската страна. Вие много добре знаете и одеве споменах, че всъщност тук основният критерий е устойчивост на тези проекти. По такъв проект ние много лесно ще построим 62 км. Това за нас, за „Булгартрансгаз“ не е проблем, но трябва да има реципрочните действия от другата страна, за да може проектът да бъде устойчив. Целта не е да има една тръба до българо-сръбската граница, въпросът е тази газова инфраструктура да работи и по нея да преминава газ. Само тогава тя има смисъл. смисъл. Заедно с нашите сръбски партньори работим много активно и бъдете уверен, че интерконекторът България – Сърбия ще бъде факт. Важното е, че България към настоящия момент реализира своя основен приоритет – да има диверсификация на източника за доставка на природен газ. Както знаете, от 31 декември, въпреки че интерконекторът „България – Гърция“ не е довършен като инфраструктура, ние успяхме по съществуващата газопреносна мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ през точката на междусистемна свързаност Кулата – Сидирокастро от 31 декември да започнем изпълнението на договора за доставка на природен газ от Азербайджан.

към министър Петкова от народния представител Жельо Бойчев. Той е относно ревизия на разходите на държавните дружества в енергетиката. Имате думата, уважаеми господин Бойчев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, предполагам вече сте разбрали какво правим с колегата Таско Ерменков – ние се движим по приоритетите на управленската програма на Вашето правителство, в дадения случай част „Енергетика“ и отчитаме на края на мандата как са изпълнени те. Затова пристъпвам към следващия. Един важен приоритет за Министерството на енергетиката е ревизия на разходите на дружествата от енергетиката, а именно ТЕЦ „Марица изток 2“, „Мини Марица-изток“, АЕЦ „Козлодуй“ и други. Това е записано във Вашата програма. Затова, госпожо Министър, бих искал да отговорите: беше ли направен такъв тип ревизия на разходите на енергийните дружества? Какъв е резултатът от тази ревизия? Съответно какви са предприетите мерки, тъй като на първо четене картината в енергетиката е доста трагична? Ако трябва да се спра само на едно дружество, тъй като няма много време, примерно ТЕЦ „Марица изток 2“, виждаме, че през 2019 г., тази не е приключила, но там са 202 милиона загуба. Ако трябва да сборуваме задълженията, те са вече над милиард и половина. Непрекъснато се правят едни финансови упражнения, един дълг се заменя за капитал. Един път БЕХ направи такъв тип трансформация, като 600 милиона бяха записани като капитал. Непрекъснато БЕХ купува емисии. Последно имаше едни 230 милиона, с които бяха закупени емисии, за да може централата да работи. Ако се опита човек да погледне в разходите – преди малко говорих за газовите проекти, ама извинявайте, имах една поредица от въпроси и накрая пак не разбрах как и по какъв начин се разходва инвестиционната програма на „Булгартрансгаз“, защото знаете, и това дружество взе един път близо 500 милиона – 487 млн. евро заем, в процедура за нови 155 млн. евро заем и срещу това пише: „за инвестиционната програма“. Каква е инвестиционната програма на дружеството, не е ясно, защото „Балкански поток“ не трябваше ние да финансираме, а трябваше да го финансира изпълнителят.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

ангажимент на принципала, който ангажимент не се упражнява еднократно. Той е в постоянно действие, така да се каже, което цели да провери какво е финансовото състояние на дружеството, дали то спазва съответно принципите за ефективно, ефикасно управление на публичния ресурс. В тази връзка може би си спомняте, че още в края на 2016 г. ние приехме и разработихме една специална наредба, която наредба е свързана с публичното оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката. С тази наредба са уредени условията и редът за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества, попадащи в нейния обхват, осигурени са необходими условия за публичност и прозрачност на извършените разходи. Считано от 2016 г. до настоящия момент търговските дружества, попадащи в обхвата на наредбата, са длъжни да предприемат мерки за оптимизиране на разходите при осъществяване на дейностите си с оглед постигане на ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на тези средства. На тримесечна база тези дружества предоставят съответната информация. в рамките на Българския енергиен холдинг, тази информация се оповестява на сайта на Министерството на енергетиката и всеки един български гражданин може да проследи тази информация и да направи съответно своите изводи в какво състояние са дружествата от държавната енергетика. Отделно от това съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор за периода от 2017 г. до 2020 г. дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на енергетиката е извършило три одита на Българския енергиен холдинг и на дружествата от холдинговата група. Одитите са относно съответствието на проведени обществени поръчки с изискванията на Закона за обществените поръчки, както преглед и оценка на реализираните приходи и извършените разходи. Що се отнася обаче до това как се управляват дружествата, какъв е контролът в тях, безспорно най-големият индикатор за това са финансовите резултати. Аз сега ще си позволя да направя една кратка ретроспекция, по-скоро едно сравнение, какво е било състоянието – Вие понеже посочихте само „ТЕЦ Марица изток 2“, но е хубаво да имаме цялата, пълната информация, за да можем да направим съответните изводи.

През 2014 г. Електроенергийният системен оператор реализира печалба от 19 млн. 633 хил. лв. През 2020 г. очакваната печалба на ЕСО е 55 млн. 981 хил.

Или ръстът в печалбата е от 199 млн. 235 хил. лв. „Булгаргаз“ – отчита подобрение в реализирания нетен финансов резултат от дейността си, като през 2014 г. дружеството е отчело печалба от 7 млн. 151 хил.

към 2020 г. финансовият резултат на „Булгартрансгаз“ е печалба 81 млн. 303 хил. лв. На ниво БЕХ Група на консолидирана база – цялата държавна енергетика, за 2014 г. отчита следните финансови резултати: 29 млн. 503 хил. лв. печалба, докато за 2020 г. финансовият резултат на БЕХ групата на държавната енергетика е печалба в размер на 295 млн. 315 хил. лв. Да, единствено „ТЕЦ Марица изток 2“ и „Мини Марица изток“ бележат негативни финансови резултати, но това не е в резултат на лошо управление. Това е в резултат на обективни фактори, които се случват извън нас. Вие знаете много добре, че тук основната причина е е покачването на цените на въглеродните емисии. Това е най-големият разход, който „ТЕЦ Марица изток 2“, а не само „ТЕЦ Марица изток 2“ – всяка една въглищна централа, има. Аз използвам случая да благодаря на българския парламент за подкрепата, която оказа през миналата година със свое решение, свързано с Марица изток 2“ и с централите от Маришкия басейн, защото това наистина е изключително важно за нашата енергийна сигурност. Така че ревизиите са хубаво нещо, проверките са хубаво нещо, но контролът е ангажимент на мениджмънта, на ръководството и аз смея да твърдя, че Министерството на енергетиката, Българският енергиен холдинг упражняват своите правомощия и контролират дружествата, така че да отчетат тези резултати. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, виждам, че и Вие, както се казва, сте се подготвили накрая на мандата. За съжаление, няма да е във Ваша полза полза равносметката в това, което е постигнато в енергетиката, но това тепърва ще се установява. Въпросът ми беше конкретен: дали са извършени ревизии на разходите в тези дружества и какви мерки са предприети? Вие ми казахте, че сте направили три одита в БЕХ. Беше интересно да се види в крайна сметка на тези одити дали са констатирали нещо, дали сме подобрили нещо в управлението и работата на тези дружества, тъй като, знаете, нееднократно сме изнасяли редица факти относно ефективността на разходите – хайде, започнахме „ТЕЦ Марица изток 2“. Знаете, че там има една съпоставка с други енергийни мощности какъв тип разходи се правят в държавното дружество и как те според мен могат да бъдат много оптимизирани, и въобще прави ли се нещо в тази посока? Това, за съжаление, и във Вашия отговор и въобще от цялата дейност в тези години – четири години на мандата на това това правителство, аз поне лично не забелязах по никакъв начин да се търси оптимизация и подобрение на разходите в тези сектори. Напротив. Твърдя, че равносметката е, общо взето, нито един решен проблем от тежките въпроси, които стоят пред българската енергетика, всичко се отлагаше назад във времето. Колкото може, нали знаете, ние бягаме от отговорност, назад, назад във времето да отлагаме нещата и към момента имаме натрупани едни огромни дефицити в енергетиката. Аз дадох, Вие ми цитирате, аз мога да цитирам още толкова финансови резултати и цифри, от които да се вижда как прехвърляме от едно дружество на друго дружество едни или други задължения и в крайна сметка едни огромни дефицити ще бъдат наследени от Вашия колега, който ще застане начело на енергетиката и няма да му бъде никак лесно да решава тези въпроси предвид четирите пропуснати години за българската енергетика в рамките на мандата на това правителство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Бойчев. Дуплика, госпожо Министър? Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бойчев, очевидно разчитаме числата по различен начин. Аз съм се подготвила добре, защото знам какво сме правили през последните четири и през последните шест години. от това, което ние заварихме 2014 г., и това, което оставяме днес, смятам, че числата достатъчно красноречиво говорят и нито една политическа риторика не може да промени фактите, защото те са такива, каквито са.

Националната електрическа компания беше на загуба от 586 млн. лв. 2014 г. Днес сме 2021 г. и за 2020 г. Националната електрическа компания отчита положителен финансов резултат за първи път от много време насам – 16 милиона! Това показва много ясно кой е обърнал тренда в енергетиката и какво се е случило. Аз мога спокойно да кажа, че на колегата, който ще дойде след мен, не оставям в никакъв случай мини такива, каквито имаше в мандата, мандата, когато ние поехме с правителството на премиера Борисов, енергетиката през 2014 г. – огромна междуфирмена задлъжнялост, никой на никого нищо не плащаше в сектора, много добре си спомняте. Националната електрическа компания в резултат на едно решение на бившата ДКЕВР натрупа само за три месеца близо 300 милиона дефицит от едно регулаторно решение. Така че аз съм спокойна, че оставяме сектора във финансово стабилно състояние и нямаме такива бомби, които да залагаме за колегите след нас. Благодаря. Въпрос от народния представител Таско Ерменков към министър Петкова относно цялостната политика на Министерството в областта на енергетиката по изпълнение на приоритетите на управленската програма на ГЕРБ в тази област. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! В началото на мандата на това правителство през 2017 г. бяха формулирани следните приоритети на управленската програма на правителството на ГЕРБ, респективно на повереното Ви министерство в областта на енергетиката. Най-важният и пръв приоритет за Министерството на енергетиката като част от правителствата програма 2017 – 2021 г. бе, цитирам: „Енергийна сигурност чрез собствен добив. Продължаване на проучванията на дълбоко Черно море чрез провеждане на процедура по търсене и проучване и на блок Вторият, най-важен приоритет за това правителство и Министерството на енергетиката бе, пак цитирам: „Изпълнение на решението и препоръките на Европейската комисия по отношение на „ТЕЦ Марица изток 1“ и „ТЕЦ Марица изток 3“.“ Да Ви припомня, че става въпрос за прекратяване на заробващите договори с така наречените американски централи. Третият, най-важен приоритет за това правителство и Министерството на енергетиката бе, цитирам: „Ревизия на разходите на „ТЕЦ Марица изток 2“, „Мини Марица изток“, АЕЦ „Козлодуй“ и други“. Четвъртият, най-важен приоритет за това правителството и Министерството на енергетиката бе, цитирам: „Енергийна сигурност чрез изграждане на интерконектори между България и съседните ни страни“. Петият, най-важен приоритет за това правителство, пак цитирам, беше: „Пълна либерализация на пазара на електроенергия и газ.“ Въпросът ми, госпожо Министър, който по същество беше питане, но само поради техническа грешка, надявам се, остана въпрос, е: каква беше политиката на Министерството на енергетиката за изпълнение на тези приоритети – и по-важното е – изпълнени ли са те? Като Ви моля да не правите исторически реминистенции, а да се ограничите в периода 2017 – 2021 г., за който период е Вашата управленска програма. Иначе, ако ще се връщаме много назад, да не си спомняме кой е строил АЕЦ-а, кой е строил централи и така нататък и няма да е във Ваша полза. Ограничете се, много Ви моля, в периода 2017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

и резултатите, които успяхме да постигнем. Що се отнася до репликата, която направихте, кой е строил назад във времето централите? Ами строил ги е българският народ. Мисля, че там сме категорични и ясни. Що се отнася за нашата управленска програма за периода 2017 – 2021 г., безспорно най-важният ни приоритет е да се гарантира енергийната сигурност на страната чрез диверсификация на доставките на енергийни ресурси. Тук можем да разделим нещата в две посоки. Първо, по отношение на природния газ. Много добре знаете, че България нямаше нито междусистемна газова връзка до месец ноември 2016 г., ще си позволя да изляза извън 2017 г., но позволете ми да отбележа, че все пак това е междусистемна газова връзка, реализирана отново в мандата на премиера Борисов – вярно, в предишното правителство. Няма да правя по-назад ретроспекция, защото просто няма какво да спомена. Така че първият интерконектор между България и Румъния е факт от месец ноември 2016 г. Какво още успяхме да направим? Станаха възможни и останалите междусистемни газови връзки – с Гърция, изключително важен стратегически проект. Преди малко имах възможност да споделя по повод въпроса на господин Бойчев, че тази междусистемна газова връзка е изключително важна и стратегическа не само за България, но и за целия регион. Към настоящия момент тя върви в своя заключителен етап по отношение на строителството си и се очаква до края на 2021 г. интерконекторът Гърция – България да бъде факт. Отделно от това България участва – придоби 20% от капитала на дружеството, което изгражда терминала за втечнен природен газ на Александруполис. Това също е едно изключително важно и историческо решение за България, тъй като ние ще имаме собственост и ще имаме достъп до различни източници за доставка на природен газ посредством участието си в този терминал на Александруполис. Това ще ни даде възможност да диверсифицираме доставките и България, българските граждани, българският бизнес ще имат достъп до втечнен природен газ от Съединените американски щати, от Катар, от Израел, от различни източници. На 31 декември реалната диверсификация на източниците за доставката на природен газ за България стана факт това е самата истина. Започна изпълнението на договора с Азербайджан за доставка на природния газ, това даде възможност, съответно и цената на природния газ за първото тримесечие на 2021 г., да бъде една от най-ниските в Европа. Това са факти и данни, които могат да бъдат лесно проверени. Да не забравяме и предоговарянето на условията по договора между „Газпром“ и „Булгаргаз“ – също един безспорен успех. На базата на тези преговори беше променена формулата, на която се определя цената, на природния газ за България. Беше изградена и беше разширена газопреносната инфраструктура на територията на страната от българо-турска граница до българо-сръбска граница – един проект, който също е изключително важен. Отделно от това беше изградена газова борса, тъй като, след като имаме необходимата инфраструктура, разбира се, че трябва да имаме и следващия елемент, който е свързан с това да има борса за търговия с природен газ. Борсата също е факт. Тоест либерализацията на пазара на природен газ също е факт. По отношение на ядрената енергетика – успяхме да изпълним успешно програмата за удължаване срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“ с още 30 години. През месец ноември 2017 г. беше издаден лиценз от Агенцията за ядрено регулиране и беше удължен срокът на експлоатация на V блок, през 2019 г. беше издадена лицензия от АЯР и беше удължен срокът на VI блок. Стартира успешно и процесът по диверсификация на свежо ядрено гориво. На 4 февруари подписахме договор за изпълнение на втория етап от процеса по диверсификация, изпълнение на договора между АЕЦ „Козлодуй“ и „Уестингхаус“. до юли 2024 г., каквато е пътната карта, която сме подписали и с Европейската агенция по доставките, и с нашите партньори от „Уестингхаус“, България трябва да има диверсификация на свежото ядрено гориво. И нещо друго много важно – на 1 януари 2021 г. България стана член, беше приета за равноправен член на Агенцията за ядрена енергия към ОИСР, което е едно безспорно признание за развитието на българската ядрена енергетика, за работата на нашата централа и за развитието на на нашата ядрена енергетика. По отношение на електропроизводството – Електроенергийният системен оператор изпълнява пет проекта, които са проекти от общ интерес, чиято стойност е 490 млн. лв. Всички тези проекти са насочени към това да гарантират енергийната сигурност на страната. В ход са обединенията със съседните пазари – с Румъния, с Гърция, които ще станат факт до броени месеци. Така че всичко това, което сме направили, е било единствено и само в интерес на българските граждани. Това са резултати, които са факт. И най-важното е финансовото стабилизиране на сектора, което всъщност му позволява да работи нормално, да инвестира в нови проекти и да можем да продължим успешно напред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

Уважаема госпожо Министър, от началото на Вашия отговор разбрах, че преди Вас българският народ е строил енергийните мощности, сега ги строи Бойко Борисов. Хубаво, нека да научат всички кой е строителят на Нова България. Отговорихте ми какво сте вършили Вие. Аз съм убеден, че не сте стояли четири години, без да вършите нищо в това министерство, сигурно нещо сте свършили. Даже успяхте и един от приоритетите си да изпълните по отношение на АЕЦ „Козлодуй“, но той е такъв приоритет, че даже Вашето правителство не можа да провали. А колкото до останалите приоритети, какви са фактите? Иначе много можем да си говорим какво е направено и кога е направено. Приоритет едно – за целия период от четири години забавихте с повече от две години конкурса за блок „Терес“, който уж беше приоритетен, след това го подготвихте така, че никой не се яви и го прекратихте. Неизпълнен приоритет. Приоритет номер две – за четири години не направихте нищо за изпълнение на решението и препоръките на Европейската комисия по отношение на „ТЕЦ Марица изток 1“, „ТЕЦ Марица изток 3“ и по този начин натоварихте със стотици милиони българските потребители в резултат на нежеланието си да докоснете тези централи. Неизпълнен приоритет номер две. Приоритет номер три – не беше направено абсолютно нищо по този въпрос. Нещо повече, пълната безотчетност продължава, „ТЕЦ Марица изток 2“ продължава да затъва, мините продължават да имат да си вземат много пари. Вие нищо не правите. Добре, че беше БСП, та беше подкрепено и от управляващите да протегнем ръка за спасяването на мариците, защото бяхте вече тръгнали да ги ликвидирате.

Сега какво отчитате? Нищо! Неизпълнен приоритет. Приоритет номер пет – пълната либерализация на пазара на електроенергия и природен газ все още е химера. И добре, че е химера, защото иначе щеше да бъде съвсем страшно. Вместо либерализацията на електроенергията да доведе до намаляване на цените, Вие направихте така, че цените се вдигат. Нито един приоритет не е изпълнен. Казано накратко, резултатът от политиките по отношение на Вашите приоритети е нулев.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ерменков, аз разбирам, че ние сме в предизборна ситуация, но въпреки всичко трябва да бъдем обективни и да можем да признаем, когато се случва нещо добро за България, да кажем: да, наистина това, което е направено, е добро. Със сигурност има неща, които трябва да се довършат, но в енергетиката нещата, които трябва да се направят, са толкова много, че нека да оставим нещо и за следващите колеги. Но имайте предвид, че това, което Вие споменахте по отношение на приоритета, свързан с двете американски централи, имате отделен въпрос по този повод, така че аз ще Ви отговоря съвсем подробно и в тази посока. Ще отговоря и в тази посока. Що се отнася до търсенето и проучването в дълбоко Черно море. Господин Ерменков, ами защо Вие не направихте нещо и не стартирахте всички тези процедури? Хайде да си припомним кога беше стартирана процедурата за търсене и проучване в дълбоко Черно море – 2012 г. Нямам спомен преди това Вие или по време на управлението на Вашата партия да сте стартирали подобни процедури. Към настоящия момент търсенето и проучването в дълбоко Черно море продължава и, разбира се, дано компаниите, които търсят и проучват, да имат добри резултати. По отношение на останалите Ваши заключения – че не е налице нито един интерконектор в периода 2017 – 2020 г. Хайде кажете ми колко интерконектора са налице в периода от 1989 г. до настоящия момент? Кажете ми, аз може би съм забравила или българските граждани също са забравили. Ами няма такива, господин Ерменков, затова няма какво да си спомним. Така е. Така че ние можем да бъдем горди с това, което сме направили в енергетиката. Работили сме в интерес на българските граждани и това, което е направено, ще остане.

още повече че всички виждат, че централите работят, НЕК иска повишаване на цените, за тях говоря – за МИ-1 и МИ-3, не виждам смисъл да задавам втория си въпрос. Оттеглям го и Ви давам възможност да продължите парламентарния контрол със следващия министър. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Ами това, че господин Ерменков се отказа от отговора, означава, че ние сме си свършили работата и той просто не иска да чуе какви са резултатите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Аз го приемам по същия начин, но продължаваме с въпрос към Росен Желязков министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той ще отговори на въпрос на народния представител Дора Янкова относно масовото нарушаване на транспортните схеми в автобусния превоз. Имате думата, госпожо Янкова. Благодаря, госпожо Петкова, за участието в парламентарния контрол днес. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин министър Желязков, моят въпрос е изпълнен с тревога. Защо? Първо, наблюдавах как превозвачите по свое усмотрение, може би и с решение, не навсякъде, на общинските съвети спираха транспорта между селищата и общинските центрове. След това тази практика започна да се повтаря между градовете, между областните градове и, може би би силно ме впечатлява транспортната мрежа, областните градове и до София, и от София в различна посока. Задавах си многократно този въпрос: средствата, които ги има в бюджета, като възможности да бъдат дофинансирани част от линиите. Коментарът на превозвачите беше: „Няма пътуващи.“ Коментарът на живеещите в отделните селища: „Нас ни оставят в изолация. На нас ни става по-скъп животът.“ Има селища, където един път пътува автобус, има общински центрове, където пътуват два или три пъти, и с много голяма изненада разбирам, от честото пътуване с автобус София – Смолян, че на свое усмотрение един от превозвачите си е спрял част от линиите. Интересува ме това арбитрира ли го Знаете ли за това, има ли някакъв списък, какво е състоянието? Тъй като хората имат очакване, министърът на транспорта за тях е нещо много важно и значимо, да ги информирате по отношение на транспортните схеми, нарушенията и кой санкционира това нарушение,

връзка с обявеното извънредно положение, преустановяването на учебните занятия, преустановяването на голяма част от дейностите и нарастващата опасност от заразяване на населението с COVID-19, довели до драстичен спад на пътникопотока, автобусният транспорт се оказа един от най засегнатите отрасли от икономиката в настоящата криза. Полагайки усилия за осигуряване на транспорт за населението с оглед сключените с общини, които са възложители, превозвачите са изправени пред реална заплаха от фалит и от обявяване на дружествата в несъстоятелност. Значително намалелият пътникопоток не може да обезпечи преките им оперативни разходи. Голяма част от автобусните линии не попадат в обхвата на субсидираните от държавния бюджет, тъй като субсидии се предоставят само за превози по градските линии, за превози в гранични и планински слабонаселени места. ситуацията на пандемия дори и дружествата, които получават субсидии, не могат да покрият и минимална част от настоящите си разходи. Тоест приходите, получени от предоставянето на услугата обществен превоз на пътници, не позволява да се покрият разходи, възникващи от задължението за обществена услуга, което е вменено по договорите, сключени с общините, възложители на превози. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изплати близо 30 млн. лв. чрез директно предоставяне по Програма „Подкрепа за малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството“. Предвидените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт са увеличени спрямо предходната година с 9 млн. лв., като компенсациите са в размер на 47 млн. лв., а субсидиите – в размер на 32 млн. лв. Въпреки усилията на правителството, респективно на Министерството, противоепидемичната обстановка е удължена със заповед на министъра на здравеопазването до 30 април тази година. Транспортните фирми не генерират необходимите за дейността приходи и предоставените средства ще бъдат разходени много бързо, като фирмите отново ще бъдат в невъзможност да осъществяват дейността си. Предвид гореизложеното и във връзка с постъпили писма както от браншови сдружения в сферата на автобусния транспорт, така също и от областни и общински администрации, Министерството е направило препоръки към областните управители и органите на местното самоуправление и местната администрация в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет да предприемат временни мерки за актуализация на транспортните схеми, в случай на необходимост при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област в условията на пандемията COVID-19. Всеки постъпил сигнал, свързан с прекратена транспортна услуга, се проверява от органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството съгласно контролните им правомощия. Ако ми позволите в допълнение, с изменението на Закона за автомобилните превози наскоро бяха въведени междуобластни схеми. Тези междуобластни схеми за първи път се въвеждат. Те дават възможност за пътуване между населени места в рамките на две съседни области, без необходимостта, както беше в момента, да се стига до центъра на областта. Ако вземем предвид досега, до приемането на тези изменения в Закона, от София до Рударци, трябваше да се пътува от София до Перник и от Перник до Рударци. Сега с изменението се дава възможност да се направят така наречените междуобластни схеми между две съседни области в рамките от населено място, до населено място. Това дава възможност да се оптимизира и републиканската транспортна схема, за да има ясно дефиниране на нелоялна конкуренция, която се получава при смесването на отделните отделните транспортни схеми и тяхното прилагане, с оглед на това, че възложители по договорите са кметовете на отделните общини. В момента изтече общественото обсъждане за измененията на Наредба №

Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Желязков, госпожи и господа народни представители! Тревогата ми се засили, господин Министър, от следното. Превозвачите е едно – да, губят в условия на криза, има проблем. Българските граждани къде са? Реално знаете ли, че по свое усмотрение част от превозвачите пускат малки автобуси, в които има от 16 до 20 човека, те са претъпкани. Там питам: здравето, което пазим на гражданите, тези превози и автобуси отговарят ли на условията? Камо ли да се качиш от Рудозем или от Златоград в автобус с 16 човека, да пътуваш 5 – 6 часа и той да е пълен, и той да е малък, да е от 16 до 20 човека. Имаме огромен проблем. Знам, че в кампанията, която предстои, сигурно ще се дебатира и това, но Вие ръководите министерство, където има добри експерти. Обърнете се към тях да се търси решение. По Закона за бюджета нашата парламентарна група предлагаше увеличението на средствата и бихме могли там, и Вие бихте могли с увеличение на тези средства да подкрепите превозвачите и по друг начин. Има огромен проблем. Аз не знам кога сте ходили на Централна автогара. В момента дали знаете там колко каси работят? През деня – две, вечер след 17,00 ч. – една. Нещо тежко, много страшно. В крайна сметка, това касае и портфейла на българина, той става все по-беден. Той ще пътува с автобуси, дай боже, с модерни автобуси и с регулация. Затова днес алармирам от тази трибуна – има проблем с транспортните схеми, не всички кметове… Има нарушение на законите – след като си играл конкурс, ти не можеш с разпореждане, с едно писъмце, дори и да си министър, да се получи. В Закона за извънредното положениение нищо не сме разписали по този повод.

Госпожо Янкова, мисля, че два или три пъти споменах, а и Вие много добре знаете, че възложители по договорите за възлагане на обществен превоз са кметовете на общини. Проблемът не е в това, че не се движат автобусите, а проблемът е, че няма кой да се вози в тези автобуси. Тоест собствените приходи на предприятията намаляват. Държавата не може изцяло да замести потребителското търсене и да бъде пътникът, който да плаща за тази услуга. Това са тревогите на превозвачите. Всъщност ние се солидаризираме както с изпълнителите по договора, така и с проблемите, които биха възникнали, ако тази обществена услуга не бъде предоставена. От друга страна, и в действащото законодателство ангажиментът на държавата е свързан с градския транспорт, свързан е с планинските отдалечени и слабонаселени райони. Там, където самоволно се отказват превозвачи, там, където се нарушава транспортната схема по смисъла на договоракметовете имат всички правомощия като страна по същия. Надявам се, че договорите, които се сключват за възлагане на обществена поръчка, имат и съдържат клаузи за санкции, с които по някакъв начин да се изравни този баланс на справедливост при договорните взаимоотношения. От друга страна, кметовете трябва малко по-гъвкаво да започнат да мислят в посока, това е мое мнение, която им дава възможност по-дългосрочно предоставяне на договорите за обществен превоз под формата на концесиониране. Сегашните договори за обществени поръчки, особено в перспективата до една, до две години, не привлича никой от превозвачите с оглед това, че няма възможност за генериране на собствени приходи. Един по дълъг период на концесиониране, което дава възможност за по голямо планиране на капиталовите и на оперативните разходи може би ще бъде по-гъвкава форма и за общините да привличат транспортни предприятия. В тази връзка подкрепата, която предоставихме на превозвачите, възползваха се около 600 предприятия, които извършват автобусен транспорт – тази обществена услуга беше навременна и се отчита като такава. Заедно в Комисията по транспорт с всички колеги успяхме да постигнем това значително увеличаване, и то в един не лек период и за бюджета и за постъпленията за 2021 г., така че мисля, че това ще бъде една от формите на солидарност с процеса. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър за участието в парламентарния контрол днес. Това беше и последният въпрос от парламентарния контрол. Следващо редовно пленарно заседание на 24 февруари 2021 г. от 9,00 ч. Закривам заседанието.